Слава Україні! Шановні народні депутати, відповідно до прийнятої нами Постанови "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану" сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. Шановні колеги, у разі повітряної тривоги буде оголошено перерву в пленарному засіданні і ми маємо всі перейти до безпечних місць відповідно до схеми укриття. Шановні народні депутати, сьогодні день народження у нашого колеги народного депутата України Андрія Ярославовича Лопушанського, "Європейська солідарність". Давайте привітаємо нашого колегу, побажаємо йому міцного здоров'я, плідної праці та нових здобутків. (Оплески) Шановні колеги, сьогодні 4 грудня ми відзначаємо День ракетних військ і артилерії. Ці війська є надійною опорою оборони держави, своєю міццю щоденно стримують агресора та ефективно вражають цілі, зокрема, на великих відстанях. Ми висловлюємо вдячність нашим відважним воїнам за їхню мужність і самопожертву, за віддане служіння в ім'я захисту України та її народу. Прошу оплесками привітати військовослужбовців ракетних військ та артилерії, побажати їм насамперед міцного здоров'я, витримки, наснаги та удачі при виконанні бойових завдань. Шановні народні депутати, за парламентською традицією пропоную розпочати роботу з виконання Державного Гімну України.

Шановні колеги, триває 34-й місяць віроломного широкомасштабного збройного нападу Російської Федерації на територію незалежної України. У цій кривавій та неспровокованій війні наші громадяни об'єднались у протистоянні агресору, захищаючи свою свободу та право жити у суверенній і незалежній державі. Саме наша єдність робить нас сильними і незламними, спонукає працювати і допомагати будь-якою справою на благо нашої Батьківщини. Ми пам'ятаємо високу ціну нашої незалежності. Схилімо голови у хвилині мовчання та вшануймо пам'ять тих, хто віддав життя за нескорену українську землю. Вшануймо також пам'ять мирних громадян, що загинули внаслідок злочинних дій Російської Федерації.

народні депутати, відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України перед початком розгляду питань порядку денного я пропоную провести сигнальне голосування. Нагадую, необхідно одночасно утримувати сенсорну кнопку та зелену кнопку "За" до появи результатів голосування на табло. Шановні колеги, я прошу взяти участь у сигнальному голосуванні. Прошу голосувати. За-169 Проти – 4, утримались – 1, не голосували – 129. Звичайно, Олексій Олексійович, як же ж без вас. Гончаренко – з процедури. Я одразу скажу, листа на Умєрова відправив.

думав якраз спитати у вас, яка в нас новина, інформація від пана міністра оборони, коли він прийде у Верховну Раду відповісти нам по закупівлях, по всіх тих питаннях, які є? Дякую. до вашої пропозиції, яка набрала 150, там 3, здається, голоси, я вчора ввечері підписав і направив, і в робочому порядку ми узгодимо. Але все буде так, як ви оголосили, його прибуття, ну, а далі переговоримо. Добре. Дякую, Олексій Олексійович. Шановні колеги, я запрошую усіх колег зайти до зали, тому що у нас починаємо розгляд питань порядку денного. Перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано, переходимо до його розгляду. Шановні колеги, і починаємо з проекту 12216. Шановні колеги, я прошу запросити всіх, тому що перше голосування – включення його до порядку денного сесії, це треба 226 голосів. Тому я запрошую народних депутатів зайняти свої місця. Я прошу всіх народних депутатів зайняти свої місця. Я бачу, деякі фракції ще доходять. Шановні колеги, будь ласка, займайте свої місця.

Одну секундочку. Шановні народні депутати, приготуйтеся, будь ласка.

Шановні колеги, ще раз, я ставлю пропозицію включити до порядку денного проект Постанови про здійснення начальниками Василівської міської військової адміністрації Василівського району та Пологівської міської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (реєстраційний номер 12216). Прошу народних депутатів голосувати. Друзі, маємо отримати 226 голосів. Прошу голосувати.

За-249 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-221 Рішення прийнято. Я запрошую Представника Президента України у Верховній Раді України Михайлюк Галину Олегівну. Будь ласка, Галина Олегівна. Шановний пане Голово, шановні колеги, сьогодні маю повноваження вам представити проект Постанови про здійснення начальниками Василівської міської військової адміністрації Василівського району та Пологівської міської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". 27 серпня цього року Президент України прийняв рішення утворити зазначені військові адміністрації та призначив їх керівників, зокрема Коноваленка Юрія Анатолійовича, пологівського міського голову, керівником Пологівської міської військової адміністрації, а Калімана Сергія Анатолійовича, василівського міського голову, керівником Василівської міської військової адміністрації. У зв'язку з цим для вирішення питань повноцінного функціонування комунальних закладів, підприємств, установ для оптимізації та спрямування роботи виконавчих органів цих рад у зв'язку з частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Президент України прийняв рішення врегулювати питання здійснення начальниками зазначених міських військових адміністрацій у період дії воєнного стану, а також 30 днів після його припинення чи скасування, повноважень відповідних міських голів, рад, їх виконавчих комітетів, надати їм можливість затвердити тимчасову структуру виконавчих органів цих рад та підпорядкувати їм апарати відповідних рад, їх виконавчі комітети, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи, організації Василівської та Пологівської міських територіальних громад. Прошу підтримати ініціативу Президента України та проголосувати зазначену постанову. Дякую за увагу, колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Галина Олегівна. Шановні колеги, я запрошую далі голову Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Завітневича Олександра Михайловича. Будь ласка. Шановні колеги, шановна президія, відповідно до доручення Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 28 листопада 2024 року розглянув проект Постанови Верховної Ради України здійснення начальниками Василівської міської військової адміністрації Василівського району та Пологівської міської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (реєстраційний номер 12216 від 15 листопада 2024 року), поданий Президентом України. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити проект постанови до порядку денного дванадцятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та за результатами розгляду прийняти постанову в цілому. В разі прийняття проекту в цілому пропонуємо доручити комітету під час підготовки тексту прийнятої постанови для підпису Головою Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. Дякую. Прошу підтримати.

Шановний пане Голово, шановні колеги! Проект постанови, яку ми зараз розглядаємо, стосується наділення керівників військових адміністрацій двох міст Запорізької області, а саме Василівка і Пологи, додатковими повноваження, які передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану". Тобто окрім тих повноважень, які, власне, мають керівники міських військових адміністрацій, передбачених статтею 15 закону, пропонується доповнити їх повноваженнями, також передбаченими статтею 10. Мова йде про те, що керівники цих військових адміністрацій матимуть право виконувати повноваження відповідних міських рад і виконавчих органів міських рад. Чому це важливо? Відповідь на це запитання дуже очевидна, якщо подивитися на карту ведення бойових дій. Ці два міста в Запорізької області перебувають фактично одне в повній окупації, друге на вістрі тих бойових дій, які також свідчать про те, що місто практично окуповане. Для того, щоб керівники цих місцевих адміністрацій, які були призначені на свої посади відповідними указами Президента України, виконували ті повноваження, які ні фізично, ні юридично не можуть виконувати органи місцевого самоврядування, і пропонується ухвалити цю постанову. Політична партія "Слуга народу" буде підтримувати цю постанову. Я закликаю всіх також долучитися до її підтримки. Це питання виживання відповідних територіальних органів влади на тимчасово окупованих територіях. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Будь ласка, Гончаренко Олексій Олексійович. Прошу передати слово колезі Вікторії Сюмар. фронт наближається до багатьох нових громад сьогодні як на Запоріжчині, так і на Донеччині, і треба бути адекватним ситуації. Але що би я хотіла взагалі зараз зазначити. Ви знаєте, минуле скликання парламенту зробило надзвичайно багато для децентралізації і посилення громад. Це скликання парламенту, на превеликий жаль, спроможність громад добиває. Це і питання ПДФО, це і питання взагалі судового переслідування мерів, і ми бачимо, як це станом на зараз відбувається. До чого це врешті призводить? А призводить до того, що страждають звичайні люди, тому що неспроможні громади у надзвичайно складній ситуації, в якій зараз перебуває країна, не можуть забезпечити людей базовими потребами. І, даруйте мені, ці базові потреби такі, про які в цій залі всі мовчать, це енергетика, це електроенергія. Ви знаєте, що сьогодні діти в школах сидять без світла, в п'ятій годині вони просто-напросто ліхтариками собі підсвічують, тому що вже сонця немає і світла немає. А громади не поставили їм генератори, тому що вони станом на зараз неспроможні. Така ситуація сьогодні є навіть у місті Києві у яслях у садочках. Ви знаєте, що там їжу готують дітям на плитах не газових, а на електричних плитах, і діти сидять з холодною їжею буквально. І от ви розумієте, чи є рішення взагалі? Воно є. Коли ми з вами тут обговорюємо атомні енергоблоки, на які збираються витратити 1 мільярд доларів, то 12 тисяч шкіл в Україні – це 84 тисячі доларів на кожну школу, можна було би встановити сонячні панелі, альтернативну енергетику насправді. Але ми цих рішень не пропонуємо, ми лишаємося, вибачте мені, неадекватними тут в ситуації, яка сьогодні є в Україні, і знову нищимо громади.

ми розуміємо ситуацію, де управління в цих територіальних громадах повинно підсилюватися іншими повноваженнями і здійснюватися в той спосіб, який є можливий, бо це лінія зіткнення. Але, разом із тим, хочу сказати, що в даному випадку і Пологівська, і Василівська військові адміністрації при створенні отримують керівників тобто це люди, котрих обрала громада, і це ще більше посилить управління саме в цих громадах. Разом із тим, хочу привернути увагу, шановні колеги, що інститут народовладдя такий, як органи місцевого самоврядування, зараз нібито потерпає від різного роду рішень, чи то судових, чи то інших, бо вісім мерів, керівників обласних центрів вже не можуть здійснювати свої повноваження. А це великий виклик. Я вже не говорю про невеличкі громади, в яких позабирали і військове ПДФО, в яких забрали реверсні дотації, і вони не можуть здійснювати належне фінансування чи то утримувати внутрішньо переміщених осіб, чи то допомагати фронту за листами, які направляють командири військових частин напряму в громади, тому що просто відсутнє це фінансування. Я хочу сказати одразу, що дуже багато викликів зараз по відношенню центральних органів влади до місцевого самоврядування. І звертаюся до Комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування. Проведіть велику нараду, запросіть всіх керівників територіальних громад, з'ясуйте обставини, чому такий наступ робить уряд на інститут самоврядування, який здійснює управління в низових ланках.

Почну з того, що ми, звісно, будемо підтримувати цю ініціативу Президента, оскільки ті адміністративні одиниці, які перебувають чи в окупації, чи на лінії розмежування, в нас немає інших механізмів, які, власне, гарантували би цілісність державного управління, аніж цивільні адміністрації. Але погоджуюся з попередніми виступаючими: дуже важливо тримати баланс між, власне, цією структурою і органами місцевого самоврядування там, де вони не наповнені проросійськими елементами чи якоюсь іншою агентурою, яка може зривати, власне, роботу. Тільки в таких умовах військово-цивільні адміністрації можуть існувати не в прикордонних органах. В інших всіх випадках нам дуже важливо застерігати військово-цивільні адміністрації від того, щоб втручатися у конституційні повноваження місцевого самоврядування. Ми з вами зараз на етапі інтеграції в європейські спільноти, де місцеве самоврядування – це основа основ. І за принципами субсидіарності взагалі взаємовідносини держави і місцевого рівня відбуваються: все, що може вирішити місцеве самоврядування, - на рівні місцевого самоврядування; і лише те, що не може вирішити місцеве самоврядування, передається на регіональний і національний рівень влади. Тому велике прохання не використовувати військово-цивільні адміністрації з політичними міркуваннями. На жаль, такі спроби ми теж тут, в залі, зустрічали. Даний законопроект однозначно треба підтримувати. Ну, і дякуємо Збройним Силам України про те, що нам некритично вводити військово-цивільні адміністрації по всій нашій території, це тільки їхня заслуга. Дякуємо. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, переходимо до прийняття рішення. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію, шановні колеги, ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про здійснення начальниками Василівської міської військової адміністрації Василівського району та Пологівської міської військової військової адміністрації Пологівського району Запорізької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (реєстраційний номер Постанови 12216). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За-280 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги, постанова прийнята в цілому. Наступний законопроект 11443. Це проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів притягнення юридичних осіб до відповідальності за підкуп посадових осіб іноземних держав. Шановні колеги, ми домовлялися так: 3 хвилини, до 3 хвилин – виступ Юрчишина і до 2 хвилин – виступ Сюмар, і голосуємо. Друзі, за 4-5 хвилин ми будемо голосувати цей дуже важливий закон. Тому, будь ласка, Юрчишин, до 3 хвилин.

Шановні колеги, чи цей законопроект необхідний? Так. Чи він, в принципі, додасть якісь додаткові механізми у боротьбі з корупцією? Ні. Поясню, чому. Зараз ми з вами ведемо переговори про те, щоб Україна долучилася до такого досить закритого клубу Організації економічного співробітництва та розвитку які є клубом заможних держав, що апріорі передбачає, що не можуть мати корупцію як дуже серйозний чинник, власне, такі держави. І, звісно, долучення до такого клубу однозначно дає відповідь для всієї міжнародної спільноти на російські маніпуляції про те, що в Україні тотальна корупція. Якщо ми в цьому клубі, міжнародна спільнота, західний світ визнав про те, що ми з вами рівні і, можливо, в нас є як проблеми, які є і в інших країнах, але ми з ними ефективно боремося. Тому чи потрібно долучатися? Так. Чи потрібно приймати даний законопроект відповідно, щоб долучитися до цього клубу? Однозначно так. Але про що йдеться? Оскільки, якщо злочин вчиняється в інтересах юридичної особи, відповідальність має нести не лише людина, яка стала, умовно кажучи, каналом цього злочину, тобто не лише виконавчий директор, який заніс хабар. Ми розуміємо, що виконавчий директор великої міжнародної структури ніколи самостійно такого рішення не буде приймати, це рішення погоджене з наглядовою радою, з правлінням і відповідальність має бути і на юридичній особі також. Штрафи мають платити і юридичні особи також. Тому, власне, що ми зараз з вами цим законом робимо? Ми покладаємо на юридичні особи закордонної іноземної юрисдикції, тобто ті міжнародні компанії, які працюють в Україні, іноземні компанії, які працюють в Україні, юридичну відповідальність, яка і так у нас існує, на юридичну особу, а не лише на виконавця. В чому як би проблема, що це не буде діяти? На жаль, у нас дуже мало, щоб не сказати майже немає випадків, коли корупцією займаються міжнародні структури, іноземний бізнес. І тут крики, звісно, є, але я прошу навести просто конкретні приклади і конкретні випадки. Але на українську юрисдикцію це не поширюється. Я подавав понад 60 правок, щоб це поширювалося і на українську юрисдикцію, розумію, що зараз потенціалу немає. Тому прошу голосувати за даний проект, вступати в закритий клуб, а далі усувати корупцію як у стосунках з юридичними особами іноземного права, так і українського права, будемо над цим працювати. Дякую. Дякую. Будь ласка, Сюмар Вікторія – до 2 хвилин, після цього 1 хвилина на відповідь голові комітету, і голосуємо. 11:01:24 СЮМАР В.П. Я найперше хочу подякувати сьогодні українському бізнесу від імені нашої фракції "Європейська солідарність", тому що бізнес в цих надзвичайно складних умовах продовжує, знаєте, функціонувати не завдяки, а всупереч, платити податки, які критично важливі для Збройних Сил України, і забезпечувати робочими місцями. І вчора бізнес серйозно налякався. І це не зовсім нормальна ситуація, коли ми перелякали бізнес, що фактично діяльність юридичної особи можна зупинити без звинувачення і всіляко створювати перешкоди. Ще одні перешкоди наш бізнес просто-напросто не переживе. Я думаю, що це питання було не зовсім правильно прокумуніковано, і тому я зараз дуже прошу голову комітету пана Сергія Іонушаса вийти на трибуну і тут під стенограму зафіксувати, що такі санкції включаються лише у тому разі, якщо представник цієї юридичної особи здійснює спробу підкупу іноземної посадової особи. Це дуже важливо для того, щоб сьогодні заспокоїти бізнес. Друге. Про ОЕСР. Безперечно, фракція "Європейська солідарність" абсолютно підтримує долучення України до цього елітарного клубу. Це критично важливо сьогодні для держави, оскільки ОЕСР було на виконання Плану Маршалла для Західної Європи, і ці питання, питання відновлення, питання відбудови України, будуть надзвичайно критичними у післявоєнний період. Тому ми зробимо все можливе для того, щоб стати членом ОЕСР, принаймні зараз партнером, подати заявку вже наступного тижня до вступу, і саме тому ми будемо підтримувати даний законопроект. Прошу пана Сергія Іонушаса підтвердити це під стенограму. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, я запрошую до завершального слова Сергія Іонушаса – 1 хвилина. І, шановні колеги, після цього одразу голосуємо, прошу зайняти свої місця. Будь ласка, Сергій Костянтинович. 11:03:24 ІОНУШАС С.К. Шановний Голово, шановні колеги, члени Верховної Ради, народні депутати! Я хотів би звернути вашу увагу на назву цього законопроекту, саме в назві і є відповідь на маніпуляції, які є. Дана відповідальність буде застосовуватися тільки і тільки в тому разі, коли здійснюється підкуп іноземної посадової особи. Шановні колеги, про що цей законопроект? Цей законопроект про те, щоб стати частиною цивілізованого світу, цивілізованого світу, до якого входить Європейський Союз, Сполучені Штати Америки і всі цивілізовані країни. Шановні колеги, спростую маніпуляції, що це може бути без рішення суду, без будь-яких судових процедур. На другій сторінці таблиці чітко зазначено, що ухвала суду про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, тобто процедура передбачена судова. прошу підтримати. Це великий шлях для боротьби з корупцією саме за підкуп іноземних посадових осіб. Дякую, шановні колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Я прошу зайняти місця. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів притягнення юридичних осіб до відповідальності за підкуп посадових осіб іноземних держав (реєстраційний номер 11443). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-261 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги!

проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Дмитро Олександрович Разумков. З трибуни? Чотири Чотири хвилин з трибуни, будь ласка. Колеги, далеко не розходимося. Колеги, боротися з корупцією треба не лише словами, а конкретними діями. Тому відверто я більше вірю тим, хто роблять конкретні справи і беруть на себе відповідальність, а не закликають до пікніків перед початком повномасштабного вторгнення. Я зараз говорю про генерала Марченка, який на відміну від багатьох не втік, а взяв на себе оборону міста Миколаєва і почав її готувати. І сьогодні він говорить про те, що корупція, яка є в країні, вона демотивує і деморалізує Збройні Сили України. І це правда. Це правда, тому що сьогодні вона шаленими темпами навіть обганяє те, що було до початку повномасштабного вторгнення. Це правда, тому що взагалі не б'ється ні з заявами Президента, ні його оточення. А де ж боротьба з корупцією? І з ким ви взагалі боретесь? Вони ж всі повиїжджали за межі нашої держави. Слова Зеленського наприкінці 2022 року. А де ж боротьба з корупцією, яка не може зашкодити Збройним Силам України? Заява керівника Офісу Президента. Ця корупція сьогодні вбиває наших захисників. Тому що міни, які вони отримають для фронту, не стріляють і не зриваються, не вбивають ворога, а наражають на безпеку, смертельну небезпеку наших з вами захисників. А що ж з корупцією? А корупція процвітає в податковій, яка "кришується" в тому числі і окремо взятими депутатами в цій залі. Процвітає на митниці, яка б мала бути наповненням державного бюджету, а фактично є дірою, чорною дірою в економіці нашої держави. Процвітає повсемісно в МСЕК, в ТЦК, у всіх. Ви самі визнаєте, що корупція на мобілізації дає в тіньові кармани тих, хто її "кришує", від 800 мільйонів до 2 мільярдів доларів на рік. Це хто так заробив під час війни? Ви фактично сьогодні робите гарні гасла і приймаєте якісь закони, які невідомо, запрацюють чи не запрацюють. Хоча треба боротися з корупцією. Але наш закон, команди "Розумної політики", 9659, де прирівнювалась би відповідальність за корупцію до державної зради, ні профільний комітет, ні Офіс Президента, ні керівництво Верховної Ради, ні монобільшість в зал не пускають. Чому, поясніть мені, будь ласка. Президент же обіцяв, що має бути прирівняння корупції до державної зради. А де відповідальність за слова хоча б в цьому плані? А де його законопроект, який мав би бути альтернативним до нашого? Немає. Якщо Офіс не готовий брати на себе відповідальність, прийміть наш закон без передачі відповідальності з НАБУ до СБУ і інших органів, а просто прирівняти відповідальність за корупцію до державної зради, тому що це і є державна зрада. Завдяки цій державній зраді немає снарядів, немає мін на фронті, немає того, щоб захистило сьогодні наших захисників на Курахівському напрямку, на Харківському напрямку, на напрямку Великої Новосілки і інших, де сьогодні дуже важко і набагато спекотніше, аніж навіть було рік тому. Тому давайте реально боротися з корупцією, приймати правильні закони, які і зараз розглядаються в цій залі, але не залишатися на половині шляху і прийняти відповідальність за корупцію, прирівнявши її до державної зради. Дякую. Переходимо до голосування. Шановні колеги, займіть, будь ласка, свої місця. Ставлю на голосування пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до щодо врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях (реєстраційний номер 10319). Прошу голосувати.

За-287 Рішення прийнято. Законопроект ухвалено в цілому. Шановні колеги, далі без обговорення, наскільки я розумію, у нас? А, є виступ Разумкова, добре. Тоді переходимо до питання №9319. Шановний Апарат, да, будь ласка, дякую. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Дмитро Олександрович Разумков, 5 хвилин? 5 хвилин, будь ласка, з трибуни.

про податки, да. Ви ж ці податки людям підняли з 1 жовтня. Всі, хто за них проголосував, розповідали в цій залі, що грошей на армію немає. А немає не грошей, а совісті тих, хто проголосував заднім числом, тих, хто зробив так, що українську економіку хитає вже не перший місяць. Ви ж брехали, розповідаючи, що грошей на армію немає. Президент, який не підписав цей закон в 45 днів, сьогодні фактично вашими знову руками, до речі, якщо хто не знає в цій залі, відповідальність за підняття податків в суспільстві лежить на вас, на кожному персонально і на Президенті на другому місці. Верховна Рада відповідальна за все – і що робить, і не робить. Тому те, що сьогодні відбувається в залі, коли ви намагаєтеся абсолютно криво, незрозуміло як повернути нібито податки, які будуть забиратися вже не з 1 жовтня, а з початку наступного року, це ваша профанація. Коли з цієї трибуни я і мої колеги з "Розумної політики" казали, що це робити не можна. Я взагалі не розумію, як Президент як гарант Конституції підписує такі фільчині грамоти, тому що це не закон і незаконний документ, це порушення Конституції і норм моралі. Наступне, там вчора якісь лунали заяви з трибуни про непарламентські вислови. Дивіться, робите ви – а соромно мені. Непарламентські вислови. Ви ж створюєте ці міністерства, на які витрачаєте податки, ви створили Міністерство національної єдності, скорочена назва Мін'єд. Це не непарламентський вислів – це не вистачає розуму тим, хто називає міністерства і призначає на них людей. Це не вистачає розуму тим, хто витрачає бюджетні кошти на Рахункову палату 1,5 мільярда, на нове міністерство. Вчора ви голосували агенцію по поверненню боргів. Вам немає куди грошей дівати? Ви їх забираєте у підприємців? Або хтось, якщо недочуває, то це не непарламентські вислови, це нерозуміння того, що голосується в цій залі, і постанови, які голосує Верховна Рада, і безвідповідальність народних депутатів, які за це голосують. Ви фактично сьогодні створюєте підґрунтя, і сьогодні казали про це колеги, коли бізнес буде тікати з цієї країни і йти ховатися в тінь. Я хочу подивитися, скільки ж ви фактично після підняття податку 10 жовтня отримали в бюджет і яка тінізація економіки відбулася? І як на цьому наварила податкова, наварила митниця і ті, хто їх "кришує". Як вони сьогодні тягнуть свої законопроекти через цей зал, як вони приймають рішення, які завтра будуть вбивати економіку, які будуть робити все для того, щоб люди не повернулися в Україну. Ви розповідаєте, що у вас не було грошей на забезпечення Збройних Сил України. А дайте мені відповідь, а як тоді сьогодні відбувається таке фінансування? Як ви перекрили дірку в 500 мільярдів там 10 мільярдами гривень, які фактично отримали? Або вам цих грошей не вистачало на Вовину тисячу і ви фактично підняття податків робили для того, щоб забезпечити політичний стрибок в рейтинги Президента Зеленського? Це не відбудеться, тому що, на жаль, для вас соціологія показує, що 87 відсотків взагалі ніяк не реагує. А коли мені говорять про те, що 3,2 мільйона громадян взяли Вовину тисячу, як це добре. Це виглядає як з паршивой овцы хоть шерсти клочок. Тому що, з одного боку, в них забираєте всі кошти: у медиків ви цю тисячу забрали за місяць, у вчителів – за півтора, два, у ФОПів – за місяць, у бізнесу, який сьогодні працює і отримує середню заробітну плату у 22,5 тисячі, ви забрали за місяць і 10 днів, у людей, які отримують 30 тисяч на місяць, ви забрали це за місяць, навіть менше. Ви, з одного боку, витягуєте з однієї їх кишені, а з іншого – робите велику подачку, їм кидаючи тисячу. Паралельно роблячи все для того, щоб загнати їх в Дію, і готуючись до виборів. Вам не про вибори треба думати і не про підняття податків, а про те, як зберегти Україну і зберегти бізнес, як зберегти Збройні Сили України і як зберегти дітей, коли ви розповідаєте, які ж вони важливі, щоб вони повернулися в Україну. І даєте тисячу їх батькам, щоб вони взяли і дітей, і поїхали за кордон, тому що ви вже дійшли до того, що і жінок хочете мобілізувати, і 18-річних. І це взагалі сором. Сором – те, що відбувається в Раді. Можемо переходити до голосування, Данило Олександрович? Немає потреби дати відповідь від комітету? Добре. Ставлю на голосування пропозицію, прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (реєстраційний номер 9319).

За-268 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Законопроект ухвалено в цілому. Наступний законопроект, теж друге читання, реєстраційний номер 11028: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна. У нас було так: 5 хвилин – Юлія Володимирівна Тимошенко. Голосуємо? Окей. Тоді переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками законопроект за реєстраційним номером 11028: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна. Прошу голосувати. За-288 Рішення прийнято. Закон ухвалено в цілому. По фракціях покажіть, будь ласка.

Так, добре. Цимбалюк Давайте тоді будемо йти по виступах спочатку, да? У вас виступ, Михайло Михайлович Цимбалюк, 3 хвилини у мене написано. Будь ласка, Цимбалюк – 3 хвилини, і далі перейдемо до Дякую. Шановний пане Головуючий, шановні колеги, фракція "Батьківщина" категорично виступає проти куріння, це однозначно, за здоровий спосіб життя. Взагалі підняття будь-яких податків під час війни є дуже ризикована і дискусійна норма. Але, зважаючи на особливості того, що піднімаються податки на тютюнові вироби, тут потребує індивідуального перегляду. Якщо казати про підвищення податків для тих, хто виробляє, продає, експортує, це одна історія, а якщо це відбивається на кінцевому споживачу на покупцю, це зовсім інша річ. Я звертаюся до голови комітету, чи правда, що в разі ухвалення цього законопроекту ціни на одну коробку чи пачку цигарок зростуть на 40 гривень для покупця? Бо, якщо казати, то саме наші військовослужбовці, які за статистикою більше 90 відсотків курять не від хорошого життя, перебуваючи в екстремальних умовах, чи це справді відіб'ється на них, на кінцевому споживачу. Наступне. Чи правда, я звертаюся до голови комітету, доповідача, що ціни зростуть кінцевому споживачу, той, хто курить цигарки, до 40 гривень? І чи правда, що ті, хто користується іншими електронними сигаретами, на них не зросте на стільки, на скільки на папероси чи на звичайні сигарети? Ті, хто на фронті, електронними не користуються, бо в них завдання зарядити їхні гаджети, а не електронні цигарки. Через те, якщо піднімати, то однозначно всім, але зробити таким чином, щоби на кінцевому споживачу це не відбилося. В мене запитання до голови комітету. Ще раз повторюю: чи справді ціни зростуть на цигарки для кінцевого споживача? І чи це правда, що нерівномірно будуть підніматися акцизи, акцизи, тобто податки на тих, хто вживає чи курить звичайні цигарки, і для тих, хто курить електронні? Дякую.

До чого закликаю і інших. Я думаю, що якраз оця галузь тютюнопаління і є тією галуззю, де ми маємо брати податки передусім, тому вважаю, що це абсолютно правильний підхід, і нам не треба тут жаліти курців, які сплатять нашій армії трошки більше. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, тепер "Слуга народу", були правки. Я так розумію, уже нема бажання, да? Тоді "Європейська солідарність", в нас є В'ятрович і Гончаренко. Давайте почнемо, напевно, з В'ятровича. Будь ласка, Володимир Михайлович. І номер правки, якщо ви будете ставити. В.М. Правка номер 46. Найбільша проблема цього законопроекту – створення штучної податкової пільги для ТВЕНів, яку, змовившись дружньо, відстоюють уряд і тютюнові лобісти тут в парламенті. Це не лише 18 мільярдів, що будуть недоотримані бюджетом за чотири роки, але і запрограмоване зростання епідемії куріння серед дітей і молоді. Поправка номер 46, як і аналогічні поправки багатьох інших депутатів, встановлює на ТВЕНи і звичайні цигарки однаковий акциз – 90 євро. Без усунення пільги для ТВЕНів цей закон не можна підтримувати. Прошу врахувати правку. Ще раз: 18 мільярдів мінус з нашого бюджету. І після цього нам будуть говорити, що нам бракує грошей на оборону, що нам бракує грошей на соціальні виплати, що нам бракує грошей на культуру. і ті гроші вкладають, в тому числі, в тютюнові компанії, які працюють в Росії. Прошу підтримати правку 46. ГЕТМАНЦЕВ Д.О. Шановні колеги, ну, я вам розповім, що таке тютюновий лобізм. Тютюновий лобізм – це ті, хто виступає проти прийняття цього закону, який значно підвищує податки і переводить ставки в євро, в тому числі і душачи цей закон в обіймах, душачи цей закон в обіймах. Бо насправді комітет погодився до другого читання з позицією Мінфіну про те, що для ТВЕНів та цигарок нерівномірно зростає акциз. І це відповідає європейській практиці. І були аргументи у Міністерства фінансів, які полягали в тому, що ТВЕНи – це білий ринок, а не чорний ринок, частково як це є з цигарками. Тому логіка в цій поправці є. Але найголовніше для нас було довести цей законопроект до зали Верховної Ради і проголосувати підвищення акцизів, а не збивати з будь-яких підстав це, правильне сьогодні рішення. Дякую. Репліка? А ви ставили на голосування правку? Так я ж маю поставити її, правильно? Ви ж руку тягнете для чого: щоб я поставив. Я ставлю, абсолютно. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата В'ятровича врахувати правку номер 46, його та колег авторства. Комітетом вона відхилена. Прошу голосувати.

За-148 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Будь ласка, Гончаренко Олексій Олексійович. Ще раз В'ятрович. У вас п'ять. Ви всі п'ять будете чи чотири? Добре, будь ласка, В'ятрович – 1 хвилина. Дуже соромно, що таке тютюнове лобі перемагає і, на жаль, забирає 20 мільярдів з українського бюджету. Правка номер 307. Законопроект підвищує акциз у 2025 році до 78 євро за тисячу цигарок, і це правильно. Але далі: до передбачених Європейською директивою 90 євро пропонується повзти аж до 2028 року, підвищуючи акциз щороку на 4 відсотки, що не відповідає ні принципам антитютюнової політики, ні потребам поповнення бюджету. Поправка передбачає підвищення акцизу на 12 євро, тобто до 90 євро вже в 2026 році, що дозволить спрямувати додаткові мільярди гривень в український бюджет. це додаткові гроші, яких зараз потребує українська армія, а не тютюновий бізнес, який, на жаль, лобіює керівник комітету. Дякую. Прошу підтримати поправку 307. ГОЛОВУЮЧИЙ. 107? В’ЯТРОВИЧ В.М.

ГЕТМАНЦЕВ Д.О. Шановні колеги, я б радив вам слідкувати за словами, бо хочу нагадати, що це не ви, а я в 19-му році подав і відстояв на всіх рівнях поправку по зрівнянню акцизів на ТВЕНи та цигарки. Тому в цьому залі говорити про мій лобізм до тютюнових виробів може тільки та людина, яка взагалі не має жодної пам'яті, або відношення до цієї галузі. А щодо графіка, так, ми погодилися з графіком Міністерства фінансів. І зважаючи на те, що цей графік помірно підвищує акцизи до 28-го року, виводячи їх на ціни на акцизи європейські, – це правильно, на нашу думку. Вам хотілося б скоріше. А не хотілося б вам скоріше збільшити нелегальний ринок тютюну, який зацікавлений у збільшенні акцизів, у якого зростає маржинальність, якщо ми підвищуємо, надто підвищуємо акцизи на цигарки? Це вас не цікавить, чи ви їх лобіюєте?

За-128 Рішення не прийнято. Правка не врахована. В'ятрович, будь ласка, наступна правка. 11:28:57 В’ЯТРОВИЧ В.М. Спочатку хочу відповісти пану Гетманцеву. В мене дуже добра пам'ять і я намагаюся нагадувати українцям важливі речі, наприклад, такі як депутат Гетманцев, який 50 мільярдів не хотів давати в бюджет перед повномасштабним вторгненням. Дуже добре про це пам'ятаю і буду постійно нагадувати. Поправка 380. Поправка спрямована на вирішення обох ключових проблем цього законопроекту: усунення штучної податкової пільги ТВЕНів, яка є, на жаль, і запровадження передбачених законом ставок акцизів вже в 2026 році замість штучного розтягування до 28-го. Сукупно за чотири роки це дасть в бюджет понад 30 мільярдів гривень додаткових надходжень. Нам не потрібні ці гроші? Нам не потрібно витрачати гроші на оборону? Таке враження, що для пана Гетманцева знову-таки як перед 22-м роком, як перед повномасштабним вторгненням гроші на оборону є неважливими.

Дякую. Пропозиція народного депутата В'ятровича Володимира Михайловича врахувати правку номер 380 його та колег авторства. Комітетом вона відхилена. Прошу голосувати. За-123 Рішення не прийнято. Правка не врахована. І ще одна правка Володимира Михайловича. Будь ласка, В'ятрович. Правка 406 – ще одна правка, яка пропонує встановити рівні і для сигарет, і для ТВЕНів ставки акцизів, які нібито колись встановлював пан Гетманцев, і не в 2028 році, а в 2026-му. Я підтримую пропозицію антитютюнових організацій України, які закликають депутатів не голосувати за цей закон, якщо пільги для ТВЕНів не будуть з нього усунуті, бо мільярди гривень замість українського бюджету осядуть в руках тютюнових компаній, в тому числі Філіп Морріс, яка контролює до 80 відсотків ринку ТВЕНів в Україні НАЗК офіційно визнало міжнародним спонсором війни в Україні. Не можна за це голосувати, не можна підтримувати спонсори війни в Україні. Маємо підтримувати оборону України, маємо спрямовувати всі кошти, які в нас є, на оборону України. Зважте, будь ласка, на це. Це неймовірно важливо насправді саме зараз, саме в теперішній фазі війни. Д.О. Власне, ми вийшли на те, про що я говорив з самого початку – на заклик не голосувати за цей закон, на заклик не підвищувати податки, на заклик, що ми підвищуємо не так, не стільки, не таким чином, а насправді все це на користь того Філіп Морріса, який тільки що згаданий, бо саме Філіп Моррісу вигідно, щоб цей закон був провалений сьогодні і щоб залишилося все як є, і щоб він ні копійки не сплатив більше до державного бюджету, і іншим тютюнщикам. Тому абсолютно маніпулятивний заклик, абсолютно маніпулятивне твердження, яке викриває оцих викривачів. Ставлю на голосування пропозицію В'ятровича врахувати правку номер 406, його та колег авторства. Комітетом вона відхилена. Прошу голосувати. За-121 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Далі Олексій Олексійович Гончаренко, будь ласка. Яка у вас ситуація, скажіть нам, будь ласка.

цигарки на всі, не вибірково одним підняти, іншим не підняти, а на всі: на ТВЕНи, тобто айкоси, шмайкоси. Ми знаємо, що айкос – це дуже важливо для "Слуги народу", в них це окремий фетиш, але це ж не та історія, вибачте, щоб ми тут сиділи і мовчали, коли ви робите такі речі, коли ви ділите і коли ви забираєте 20 мільярдів гривень на рік у Збройних Сил України. Тому мовчати ми не будемо. І перша правка номер 3 на голосування. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Гончаренка Олексія Олексійовича. Позиція комітету, да, давайте. Дякую. Шановний колега, розумію, що зайняті тік током. Будь ласка, пане Олексію, але я би радив вам, коли ви ставите правки, перевіряти, нехай помічники вам скинуть, які враховані з цих правок, а які не враховані, а які враховані редакційно в комітетських правках. Дивіться, оця правка вона переписана в нашій комітетській правці повністю. Тому абсолютна безглузда ваша пропозиція про її підтримку, вона просто спаплюжить текст. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Гончаренка Олексія Олексійовича врахувати правку номер 3 його та колег авторства. Комітетом вона відхилена. Прошу голосувати.

За-95 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Продовжуємо? Олексію Олексійовичу, може, ви традиційним шляхом підете: година на трибуні і далі якось там підемо далі, чи по хвилині будемо так...

прямо зараз на ваших очах відбувається продовження історії, яку постійно просуває наша влада і більшість. Називається воно так: своїм – все, ворогам – податки, штрафи, безкінечні погіршення і закручування гайок. Ми це вже бачили. Тут оцей пан, який виступає з трибуни, щось там звертається, говорить. Я чудово пам'ятаю, як в 2019 році він разом з паном Холодовим, кумом Медведчука, дружбаном його, разом з паном Дубінським, якого зараз ви запроторили за ґрати і називаєте, що він "Буратіно", це його, значить, позивний в російській розвідці, як ви з цим "Буратіно" разом, ви, "Карабаси-Барабаси", "Мальвіни" і хто там ще, ви разом приймали рішення про те, щоб перерозподілити ринок тютюну на свою користь. На користь, це ж можна таке додуматись, тільки в Північній Кореї таке можна було додуматись, ви придумали обмежити законодавчо, законодавчо обмежити маржу виробника, а, навпаки, все віддати в руки роздрібу і оптової торгівлі, бо вона належала Холодову, вашому колезі, "Слузі народу". Де ваш Холодов, на Кіпрі? Де він? Або в Збройних Силах України, боронить Україну? Немає ні Холодова, немає ні грошей. І ви це просували: Дубінський, Холодов, Гетманцев, голова комітету. Це підзабулося, напевно. Але ми все пам'ятаємо чудово. І тоді скільки довелося боротися з цим безпредєлом, інакше це назвати не можна. Поки вдалося це зупинити. Зараз все знову, значить, підняти акциз на цигарки, гроші потрібні в державний бюджет. Повністю погоджусь. І закликаю всіх припинити кинути палити тих, хто палить. Але чогось на ТВЕНи, ТВЕНи – це айкоси, на 20 мільярдів гривень менше. Тобто на звичайні цигарки – так, сильно підвищити, а на ТВЕНи менше. Чого? Це діджиталізація така у вас програми, чи що це таке? Чому? З чого це? Абсолютно незрозуміло. І тому, друзі, я ставлю сьогодні питання і буду ставити ці правки. Мій колега Володимир В'ятрович дуже чітко пояснив логіку. Я хочу ще раз підтвердити, що будь-якої миті ми готові припинити ставити правки, якщо ви підвищите акциз і на ТВЕНи, тобто на айкоси. Будь ласка, будь-якої миті ви говорите, повертаємося до цієї правки, голосуємо її – і ми готові всі інші правки зняти. Немає іншого в нас завдання сьогодні ніж добитися, щоб більше грошей пішло на Збройні Сили України. Дякую. Дякую. Ви не будете ставити, да? Добре. Далі. 67 поправка, так. Зараз, секундочку. Шановні колеги, 67 поправка. Зараз, одну секундочку, я знайду її. 67 поправка авторства Гончаренка і колег. Вона комітетом відхилена. Ставлю її на голосування, прошу голосувати.

Дякую. І одну правку на голосування ставлю. Дякую. Шановні друзі, продовжуємо нашу розмову дуже важливу, тому що вона говорить про те, які сьогодні у влади пріоритети. На жаль, пріоритет ми бачимо один. Коли мова йде про звичайних громадян України, пріоритет – збільшити штрафи, збільшити податки, ще щось витиснути, забрати. Хочу нагадати, що Президент, на жаль, декілька днів тому підписав ганебний закон про радикальне підвищення податків саме з простих українців, з кожного працюючого піднятий військовий збір, з кожного працюючого піднятий радикально.

Тобто, шановні українці, якщо у вас зарплата 15 тисяч гривень, то завдяки закону, прийнятому тут і підписаному Президентом Зеленським, щомісячно, щомісячно, починаючи з грудня, з вас будуть брати 750 гривень, з вашої кишені забирати. Це при тому, що типу є подачка в тисячу гривень, незрозуміло абсолютно, як вона і що там з нею, але 750 гривень щомісячно з вас будуть брати. Оце рішення прийнято, це для українців. Що там у нас для ФОПів? Для ФОПів теж підняли ви податки, дуже суттєво. І ФОПи, сьогодні мені пишуть люди: я закриваюся, я більше не можу працювати. Що для маленьких АЗС? Підняли радикально податки. Що люди кажуть: ми закриваємося, ми не можемо більше працювати. Скільки бізнесу в Україні закриється. Скільки людей втратять робочі місця. Та вам байдуже. Вам байдуже! Ви просто нищите і навіть не думаєте про те, це дивно, ви як, знаєте, останній день Помпеї, ви навіть не думаєте про те, а що ж буде завтра. Ну цю ж корову треба якось годувати, а не тільки з неї здирати все. Але ні, ви хочете просто зідрати рога, копита, шкіру і на цьому крапка. Це ганьба. Але це все про простих звичайних українців. А що в нас про наближених до влади? А наближеним до влади, тим, хто виробляє айкоси, наприклад, то, будь ласочка, ми вам зробимо скидочку – чорна п'ятниця. Нагадаю, чорна п'ятниця була минулого тижня, ви переплутали, коли ви зараз влаштовуєте скидки на айкоси, то ви робите чорну середу. Не в той час, друзі, переплутали. Тобто своїм – все. Так неправильно, так не може бути, з цим будемо боротися. Правку 105 – на голосування. 105 поправка авторства Гончаренка і колег. Вона комітетом відхилена. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. За-73 Рішення не прийнято. Далі, будь ласка, хто? Гончаренко, які у вас поправки ще? Олексій Олексійович,

Запустіть, будь ласка, 3 хвилини. Дякую дуже. Колеги, дуже важливо, йдемо далі. Якщо ви думаєте, що влада вирішила з вас підняти податки тільки з живих, в мене погана новина для вас – ні. Влада зібралася навіть з мертвих українців взяти більше. Я розумію, що це звучить дико, але це чиста правда. "Слуги народу" подали законопроект про відміну пільгової системи оподаткування для ритуальних послуг. Ритуальні послуги, друзі, - це поховання. На жаль, ми розуміємо з вами, що зараз під час війни це супер важливе питання, на жаль. На жаль, трагедія наша, що ці поховання щоденні. І я не знаю, який треба мати цинізм, який, щоб подати законопроект, який передбачає збільшення суттєве вартості поховання. Це те, що подала влада, це те, що у них на порядку денному далі. Це те, що треба негайно зупиняти. І я про це говорю тут з Верховної Ради, щоб ніхто не казав, ой, ми не знали, а невже це до цього призведе. Да, до цього. Ви не знаєте, як обідрати вже живих українців, ви вирішили обідрати навіть мертвих українців. Це божевілля. Це божевілля. Так не може бути і таке допустити ми не маємо. Тому будемо з цим боротися з усіх своїх сил і будемо боротися з тим, щоби цього не сталося. Це просто приклад того, це просто приклад того, як сьогодні, що відбувається в нашій державі і яким чином приймаються рішення податкові і всі інші. Просто один з прикладів: підняти податки з поховання під час війни. Ще раз, не знаю, що може бути цинічніше. Не знаю. Здається, ви дійшли до максимуму. При цьому виплати на дитину не збільшити. Ні, 860 гривень на місяць залишають. Скільки разів піднято це питання? Нарешті, після багатьох скандалів, зараз розповім про зимову підтримку на дитину, але навіть там примудрились обдурити важливі дуже категорії українців. Так не має бути, з цим будемо боротися. Тому, друзі, ставлю зараз поправку 111 на голосування. Позиція комітету, будь ласка. 11:47:16 ГЕТМАНЦЕВ Д.О. Дякую. Я не знаю, яке відношення поховання має до цього законопроекту і чому, власне, мова про це, але я знаю, що таке цинізм, який ви згадували неодноразово у своїй промові. Цинізм – це "збивати" законопроект про підвищення податків на тютюн в інтересах тютюнових компаній, обґрунтовуючи це боротьбою за світле майбутнє, так, як ви це робите, маючи досвід боротьби за Януковича, за російську мову і за інші цінності, які вам близькі.

За-67 Рішення не прийнято.

Дякую. Шановні колеги, я пообіцяв розказати про виплати на дитину. Але перед тим тут просто пролунало від пана, який був п'ять скликань помічником Сівковича, який є керівником російської агентури в України, – це каже українське СБУ. Але чомусь його помічники сидять не за ґратами, а стоять на трибуні Верховної Ради і ще ж комусь щось розповідають. Ну це така українська унікальна особливість. Пан Баканов у нас адвокат, там це я згадую про Чонгар розмінований, про непідірваний міст під Херсоном, про зраду СБУ і так далі. У нього все гаразд, у нього, в його родичів, в родичів і друзів Сівковича і всіх інших. То це така, на жаль, наша українська реальність. Тепер до дітей і "Зимової єПідтримки". Вдалося добитися. Нарешті, уряд після всіх цих скандалів, після всіх цих розмов про дитину, виплату на дитину, нарешті, уряд помітив, що в Україні є діти, нарешті дізнався, що в Україні є діти. Не тільки зелений колір світлофорів, який треба терміново переправити на смарагдовий, але є діти, і дітям потрібна підтримка. І уряд, нарешті, прийняв рішення про виплату, хай разову, але 6,5 тисячі гривень, це реально вже щось, на дитину на проходження зими. Але чомусь обмежив, це тільки малозабезпеченим родинам і тільки ВПО, які отримують допомогу знов-таки як малозабезпечені. Тобто це важливо. Я дуже радий, що буде допомога малозабезпеченим. Але, скажіть мені, група ВПО, які не отримують допомогу, вони що багатії? Ні. Вони мало того, що щомісячну допомогу 3 тисячі гривень на дитину не отримують, так вони не будуть отримувати і допомогу цю разову. Це чесно? Ні. Багатодітні родини. Це що багатії? Ні. Чому ви їх викреслили? Діти загиблих Діти загиблих військовослужбовців. Ні, не отримують. Діти ветеранів. Ні, не отримують. Ну хіба це чесно? Хіба це правильно? Я зараз звертаюся, колеги, колеги, я звертаюся до вас, давайте разом вимагати в уряду розширити категорію на "Зимову єПідтримку", щоби всі ВПО отримали, щоби всі переселенці отримали, діти, щоби отримали всі багатодітні родини. У нас тут діє МФО, пан Фролов, пан Ткаченко, МФО за переселенців, давайте разом підіймати питання, щоб всі вони отримали допомогу на "Зимову єПідтримку", давайте разом цього доб'ємося. Дякую. Далі 117-а... (Шум у залі) Ну, ви, будь ласка, встигайте говорити яку поправку, щоб ми... 116 поправка авторства Гончаренка і колег. Комітетом відхилена. Прошу голосувати.

по-перше, я хочу повернутися і пояснити, що відбувається. Значить, зараз в нас відбувається наступна ситуація. Влада хоче підняти акцизи на цигарки. Потрібні гроші в бюджет – це правда, палити не треба – це правда, тому не буду з цим сперечатися. Тут є інша історія, в тому, що ви не боретеся із контрабандою, ви не боретеся з схемами на цигарках, на яких мільярди заробляються. Але окрема історія, про це поговоримо. Але ви підіймаєте податки на звичайні цигарки і не підіймаєте так само податки на айкоси. Я вам хочу сказати, якщо ви не в курсі, що, да, багато військових сьогодні палить, на жаль. Ну, тому що там дуже складно, нерви, життя складне. Ви не відпускаєте цих людей додому, ви не встановлюєте терміни служби, ви відмовляєтесь дати їм справедливу ротацію, ви відмовляєтесь дати їм право на демобілізацію. Ви взагалі нічого для військових не робите. І навіть зараз ви знущаєтесь в першу чергу з військових, бо в окопах хлопці палять звичайні цигарки. Покажіть мені, хто там з айкосами. Покажіть мені їх. А в своїх теплих кабінетах наша Рахункова палата, якій ви дали зарплату в 400 тисяч гривень, і яка, до речі, зараз пані Піщанська, здається, у відрядженні в місті Париж за державний рахунок, за державний рахунок. Вона там і інші палять айкоси в теплих кабінетах, а на айкоси ви не піднімаєте так сильно. Правильно, бо собі то не треба, треба з людей. Хто палить звичайні, прості цигарки? Чим простіші люди – тим простіші і цигарки. Все дуже просто. Ви знову, в першу чергу, хочете взяти гроші з простих, звичайних людей. Це неправильно, це нечесно, тому що в цих простих, звичайних людей цих грошей мало. А в тих, в кого їх багато, ви не хочете взяти. Ні, тут ви згадуєте і про Європейський Союз, і про євроінтеграцію, про що завгодно ви згадуєте. Так не має бути, так неправильно, друзі. І тому з цим будемо боротися. І тому ці питання будемо піднімати. Я хочу сказати, що якщо ви думаєте, що люди не помічають, що ви робите, якщо ви думаєте, що ви своєю тисячею, яку кидаєте, як подачку, людям… А, до речі, колега Василевська-Смаглюк сказала вчора, що тисячу гривень роздають, виявляється, щоб вирахувати ухилянтів. Це сказала пані Смаглюк, воно йде по медіа. До речі, хотілося б почути: це для цього роздають тисячу, щоб когось вирахувати і знайти? Тобто не щоб підтримати людей, а щоб ще когось знайти, ну це у вашому, абсолютно, стилі. Але при цьому ви весь час і цього разу знову плюєте на звичайних людей і працюєте на багатіїв. Це ваша стандартна історія, на жаль, і це неправильно, і так воно не має бути, але ви це робите. Я звертаю увагу, що ми вимагаємо дуже просте. Чому я зараз виступаю? Я виступаю з однією вимогою і готовий в будь-який момент припинити виступи і не ставити жодної більше правки, якщо ви проголосуєте підвищення податків на ТВЕНи. Проголосуйте їх так само, як і на звичайні цигарки, ми нічого не хочемо незвичного. Проголосуйте таке ж підвищення податків на ТВЕНи – і ми закриваємо цю тему, голосуємо, йдемо далі. Це те єдине, чого ми зараз вимагаємо. Тому це дуже важливе питання, і я прошу вас звернути увагу на нього і дати армії 20 мільярдів гривень щорічно. Що таке 20 мільярдів гривень? Це колосальні кошти. Да, зараз ми бачимо, що для вас 20 мільярдів – ніщо. Там пан міністр оборони Умєров підписав 20 мільярдів гривень віддати прикордонслужбі, щоб вона віддала це на якусь прокладку зі стовідсотковим авансом. До речі, сьогодні міністр оборони Південної Кореї вибачився перед народом і подав у відставку, а наш міністр оборони сказав усім "доброго ранку" і поїхав, здається, у відрядження, хоч ми його чекаємо у Верховній Раді. Та так не має бути і гроші мають іти на… Колеги, 126 поправка, комітетом відхилена. Я прошу народних депутатів голосувати.

За-66 Рішення не прийнято.

і вдвох ми з Олександром Сергійовичем. Можна, ми обміняємо це? ГОНЧАРЕНКО О.О. Дивіться, пане Руслане, я запрошую вас дивитися мої тікток-ефіри, це дуже корисно, бо я там включаю людей, і ви почуєте, що думають люди. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я з людьми спілкуюся, я кожного…

О.О. Дякую. І 136-у на голосування. Значить, друзі, зараз я хочу… По-перше, мені тут колеги говорять, що прямо зараз "слуги народу" курять айкоси біля вбиральні тут, тому я можу зрозуміти. Ми не бачимо "слуг народу" зі звичайними простими цигарками, ми бачимо їх з айкосами. Я розумію тоді, чому ви не хочете підняти акцизи на айкоси так само, як ви підіймаєте на звичайні цигарки. Але це нечесно. Підіймаємо всім однаково, даємо гроші на армію. Повертаючись до армії, в мене просте питання. До речі, я ще можу одну річ, пане Руслане, в мене ще є до вас одна пропозиція, раз ми вже шукаємо компроміс, я готовий теж буду зняти всі свої поправки, якщо ви відповідно до Конституції України замість Президента підпишете Закон 11379-д, який Президент вже 46 днів не підписує, а це Закон про зупинку мобілізації 18-25 років. Він вже не має права його заветувати, обмежено придатних там мова йде, він не має права вже його заветувати, бо 15 днів пройшли, але чомусь він його не підписує. По Конституції ви як Голова Верховної Ради в такому випадку маєте право підписати. Я би вас закликав… До речі, Президент на своєму зверненні під час представлення плану стійкості чи плану незламності, якогось плану, він сказав, що він проти зниження мобілізаційного віку, тому ви не підете і проти Президента. Просто виконаємо те, що конституційною більшістю проголосувала Верховна Рада, – зупинити мобілізацію обмежено придатних 18-25 років, бо вже час пройшов. Також звертаю увагу Президента і Офісу Президента, що законопроект 11531 про дати право на звільнення неповнорідним братам, теж сьогодні чи завтра спливає термін підписання Президентом цього закону, вже далі немає куди тягнути. І знову-таки, якщо Президент його не підпише, ви як Голова Верховної Ради могли підписати і тоді я теж з радістю би всі свої поправки би зняв, пане Руслане, давайте працювати на військових і це питання для військових, і питання для військовозобов'язаних, питання для нашого майбутнього, для нашої молоді. Також хочу нагадати, що уряд, який до нас не ходить, обіцяв до 18 грудня подати законопроект про демобілізацію. Часу до 18 грудня залишилося два тижні, це дуже мало. Тому ми вже чекаємо ці законопроекти у Верховній Раді України, подавайте їх негайно, будемо працювати по них і приймати. Наші військові заслуговують знати, коли світло в кінці тунелю, заслуговують знати, скільки їм служити. А що робити, щоб у нас при цьому не впало військо, щоб було кому воювати? Я вам скажу: розпускати ТЦК в тому вигляді, в якому вони є, створювати рекрутингові центри, давати мотивацію людям, запускати іпотеку для військових, запускати виплати при першому контракті обіцяні, на які кинули, дати сертифікати на авто, давати, приймати Закон про право на безмитне безмитне ввезення автівок для військовослужбовців, давати мотивацію і в нас не буде проблем з людьми у війську. Українці готові воювати. Дати право на піврічні контракти, є люди, які хочуть іти у військо, а не можуть, бо ви відмовляєтесь дати піврічний контракт людям, щоб могли вони прийняти для себе рішення і піти відслужити. Але пів року, не безкінечно, як ви зараз це робите, а пів року. І тоді у нас будуть в армії люди, причому люди мотивовані, люди вмілі, тоді в нас будуть люди і в економіці, які будуть працювати, і економіка буде створювати гроші, за які, якщо ви припините корупцію і велике грабіжництво, тоді в нас будуть гроші і на дрони, і на снаряди. Якщо ще змінимо, поміняємо Міністерство оборони, щоб там ці гроші не зникали, щоб там була ефективність, то в нас будуть і міни, і дрони, і снаряди, і мотивовані люди. І тоді в нас буде і перемога, без планів, без розмов, без міністерства перемоги, а просто буде, тому що ми все зробили правильно. Але для цього треба почати працювати на військо, на людей, на Україну, а не на себе і свою кишеню. Дякую. Олексію Олексійовичу, якщо ви дозволите, ви згадали мене, я коротко відреагую вам. В мене є зустрічна пропозиція. Я натомість готовий безкоштовно подарувати вам примірник Конституції і попрошу прочитати одну статтю 94, яка чітко передбачає порядок підписання законів законів України. І ви там чітко побачите, що Голова Верховної Ради тільки в одному випадку має право підписати замість Президента, коли подолане вето, а Президент не підписує, тільки тоді включається ця конституційна функція. Олексію Олексійовичу, враховуючи це, я дуже заохочую і запрошую вас до того, щоб ми перейшли вже до конструктиву по цього закону. Я думаю, що це буде дуже гарний вихід і вирішення цієї ситуації. Домовилися, Репліка. Одна хвилина, репліка Гончаренко, потім дві хвилин В'ятрович, потім ще є, мені сказали, п'ять хвилин Разумков і голосуємо. Будь ласка, Олексій Олексійович. 12:05:03 ГОНЧАРЕНКО О.О. Пане Руслане, перше. Репліка і звернення до вас. Давайте зараз вже супер серйозно. От Президент не підписує деякі закони, які нами з вами прийняті. П'ятнадцятиденний термін пройшов. Один з таких законів 11379-д. У мене питання до вас як до Голови Верховної Ради, що в такому випадку будемо робити. Можете ви як Голова... Я розумію, що ви не можете нічого вимагати від Президента і так далі. Але чи можна вас попросити зробити лист на Президента з питанням і проханням підписати або дати позицію, чого не підписується закон. Ветувати вже не можна. Це конкретна пропозиція, це щодо нашої з вами дискусії. Друге. Якщо ви такий лист зробите, то я готовий взяти 10 хвилин виступ і зупинити далі всі свої правки. Дякую вам. Олексій Олексійович, дивіться, єдиний лист, який за Регламентом я маю право відправляти, – це лист з проголосованим Верховною Радою законом. Я це зробив невідкладно. Давайте зарахуємо його за той лист, про який ви говорите. Дякую. Шановні колеги, 2 хвилини – В'ятрович. Давайте В'ятровичу 2 хвилини, тоді вам, тоді Разумкову 5 хвилин, а тоді ще ви, і голосуємо. Мені сказали про п'ять, якщо буде більше, тоді домовимось. Добре. Добре. Скажете, Дмитро Олександрович. Будь ласка, В'ятрович. 12:06:28 В’ЯТРОВИЧ В.М. Я би хотів повернутися до теми пам'яті, тому що дуже вважаю важливим, щоб українці вміли пам'ятати. І мені важко забути про те, як в цьому парламенті до 2022 року вважали будь-які витрати на оборону зайвими, непотрібними. Вважали, що дороги важливіші ніж армія. Мені хотілося вірити, що після початку повномасштабного вторгнення ситуація змінилася, і здавалося, що вона змінилася. Я пам'ятаю пана Гетманцева навіть в черзі за автоматом. Мені не хотілося вірити, що тоді врешті-решт зрозумів, що ми все-таки опинилися в ситуації, коли оборона понад усе. Але, на жаль, так не є. На жаль, ми далі бачимо витрати коштів, витрати державного бюджету на Єдиний марафон. На жаль, ми бачимо зараз навіть дещо гірше, в законопроекті, який ми зараз обговорюємо, в разі врахування поправок, які я ми могли би отримати понад додаткових 30 мільярдів за чотири роки, які мали би бути використані на оборону країні. Але це неважливо. Це непотрібно. Давайте краще будемо підтримувати тютюнові компанії, які працюють в Росії, які підтримують російську економіку, на базі якої будуються ракети, які знищують нас. Це неприпустимо насправді. Тому що це робить Росію сильнішою, це робить Україну слабшою, на жаль, так. Ми зараз замість того, щоб інвестувати в своє майбутнє, ми забираємо своє майбутнє в тому числі тим, що акцизи знижуємо, акцизи на ТВЕНи, на які, на жаль, ведеться дуже багато молоді, яка використовує їх. Тому те, що зараз відбувається, - це обкрадання армії, це обкрадання нас з нашого майбутнього. Закликаю не підтримувати цей законопроект. Закликаю голосувати за повернення його в другому читанні для того, щоб нормально доопрацювати, для того, щоб справді зробити цей законопроект таким, який буде наповнювати український бюджет, який буде робити так, щоб українці менше палили тютюн, робити так, щоб українці були здоровішими і сильнішими. На жаль, цього зараз не робиться. На жаль, цей законопроект спрямований на абсолютно протилежне. Зважте, будь ласка, коли будете голосувати. Закликаю вас... Дякую. Шановні колеги, по-перше, я ніколи з автоматом не фоткався, бо вважаю, що це принизливо для тих людей, які дійсно володіють цією зброєю і відстоюють нашу незалежність з нею, коли депутати цим бавляться. А, по-друге, я вірю в те, що ви зараз говорите щиро. І от ви почуйте, будь ласка, нашу логіку і чому, власне, та людина, яка була ініціатором зрівняння ставок, врешті на комітеті проголосувала за цю різницю в графіку. Бо ми перебуваємо з вами в реаліях можливого і немає лінійного зв'язку між збільшенням ставки і отриманням в бюджет. Збільшення ставок подекуди може привести до збільшення тіні і загалом зменшення відрахування до бюджету. І в цьому була логіка Мінфіну, яку ми на комітеті підтримали. Тому те, що робите ви зараз, закликаючи

Дивіться, мені смішно слухати, коли розповідають про тінь люди, які роблять все для того, щоб загнати економіку в тінь. На початку повномасштабного вторгнення Рада голосувала зменшення податків для українського бізнесу, того бізнесу, який на відміну від влади не повтікав з держави і не повтікав Вони працювали, вони сплачували податки більше ніж це робили до повномасштабного вторгнення. Потім ви повернули їм до довоєнного рівня, збрехавши раз. 10 жовтня ви збрехали вдруге, коли підняли податки для всіх, для всіх громадян нашої держави, фактично забравши гроші з кишені кожного українця, який залишився тут. Ви загнали економіку в тінь, тому що і ФОП, і малий, і середній бізнес, великому трохи простіше в цьому плані, але всі нижче перераховані, вони говорили, що ми вже йдемо в тінь, ми не можемо тягнути ті податки, які для нас створює Офіс Президента, Президент, монобільшість, профільний комітет тощо. Це погано, але це факт, і до цього призвели ваші дії. Ви кажете сьогодні, про те, що зрівняння акцизу може призвести до тіні. Може. Може. Але чесно, мене "табачка" хвилює трохи менше, аніж гроші, які ви забираєте у ФОПів. Абсолютно менше, коли ми говоримо про вчителя, у якого з 10 тисяч гривень ви забрали 350 додаткових. Набагато менше, аніж кожен українець, якому ви намагаєтеся підняти податки і говорите про те, що незабаром будете піднімати податки на ПДВ, піднімати ще податки на прибутки. Життя українського малого і середнього бізнесу, який ви знищуєте не лише про підняття податків, але й підняття акцизів. Ви підняли акцизи на паливо. Сьогодні немає світла, до речі, ви витратили мільярди гривень, ви як влада, витратили мільярди гривень на те, щоб забезпечити укриття, яких немає, і українська енергетика дуже сильно пошкоджена, якщо не сказати знищена, і люди сьогодні вимушені працювати на генераторах. Ви підняли їм і ви підняли їм собівартість. Плюс ви свого часу з цієї трибуни казали, що знаєте, що скраплений газ, який постачається і продається в Україні, він рашистський. До речі, ви досі не дали відповідь, на базі чого така інформація і чому ви мовчали про це два роки. Тому, перше, скажіть, будь ласка, що там з російським скрапленим газом, який ви фактично "кришуєте", якщо про це знали? І друге. Чому ви не хочете поставити єдині податки для всього ринку тютюну? Дякую.

В поправці 19 ви вимагаєте встановити єдину ставку для всіх видів тютюну. А в поправці 324 і деяких інших поправках ви пропонуєте зменшені ставки на тютюн у порівнянні з тими, які були запропоновані Мінфіном в першій редакції. Для мене ваш приклад дуже повчальний. Замість того, аби робити реформи, рятувати дійсно країну і приймати відповідальне рішення, будучи другою по важливості посадовою особою в країні, ви скотилися за два роки до лобіста тютюнщиків. Не соромно? Це не соромно вам? Прошу не підтримувати. Дякую. За-82 Рішення прийнято. Далі. Будь ласка, Олексій Олексійович. Олексій Олексійович, 5. Дякую. З великої поваги до вас, я вже і так тут на все пішов. ГОЛОВУЮЧИЙ. Не треба на все, Олексій, не треба. Навіть з великої поваги до мене. Будь Давайте поговоримо серйозно про серйозні речі. Бо у нас тут у Верховній Раді, подивіться, про що завгодно є розмова, про "табачку" – будь ласка, будь ласочка, це ж супер важлива тема, про якісь інші незрозумілі речі. Ну от як вся країна міняє… коли ми поміняємо колір зеленої кнопки на смарагдову? Це ж супер важливе питання. Так і тиснемо зелену кнопку, це складно. Червону на рубінову і підемо як би далі. До речі, це просто, може, комусь, знаєте, вже з колег якраз зеленого кольору їм же якось ближче смарагди ніж колишня зелень. Це ненормально, бо тут п'ять років попрацювали ефективно, я бачу, що багато хто вже тільки в смарагдах тут і ходить. Тому це ми все розуміємо. Але давайте про серйозні речі. Серйозні речі, друзі, - це війна. Серйозні речі – це армія. Що ми тут маємо? А ми маємо тут катастрофу. Ми маємо те, що обличчям армії для українських громадян це катастрофа, так не може бути і не має бути, але це стало ТЦК. І ТЦК, які сьогодні, це ті слова, які викликають жах у людей сьогодні в багатьох. Чому? Тому що замість того, щоб у нас була людська мобілізація, щоб у нас була мотивація військовим, щоб у нас була повага до військових, замість цього вся країна бачить, як об військових витирають ноги, коли дали 30 тисяч гривень доплати, забрали 30 тисяч гривень доплати. Проголосували Закон про повернення 30 тисяч – Президент не підписав. Коли у військових немає ротації. Немає ротації. Коли військовим, лежить у Верховній Раді законопроект 11408, дати право на звільнення військовим, у яких діти-інваліди до 18 років. Будь-який інший чоловік, який не військовий, має відстрочку, військовий не має права звільнитися. Так не може бути, це неправильно. Ми Верховною Радою доручили Комітету з нацбезпеки розглянути, сьогодні має бути розглянутий на першому засіданні. У нас там виходить наше Міноборони каже: ми проти. Питаємо офіцерів генералів під час комітету, а чого ви проти, чого позиція Генштабу Міноборони проти? Вони говорять, бо це не просто люди, це, кажуть, наш людський капітал. Перекладаю з їхньої мови на нормальну: це наші кріпаки, ми їх нікуди не відпустимо. Чи це нормально? І коли люди бачать таке відношення, тому і немає черг сьогодні в ТЦК. А ТЦК тоді починають "бусифікацію". І що далі? Хапають людей, які непридатні служити, не можуть, просто не можуть. У ВЛК всі придатні, просто по всім одне слово: придатні. Люди проходять ВЛК за 30 хвилин. Яким чином це може бути? Яким чином сьогодні взяли людину, за пів години вона вже, її перевірено все здоров'я. Це що за експрес-методи, це де таке? Це Нобелівську премію можна дати за таке наукове відкриття. Ну це неможливо. Далі ця людина їде на фронт. Далі ця людина, не дай боже, гине, поранена, хтось йде в СЗЧ. Ніякого результату для війська у вигляді мотивованого бійця не з'являється. Спитайте сьогодні командирів про якість поповнення, про мотивацію поповнення, спитайте їх, і ви почуєте, що вони вам скажуть, нам потрібні люди. Так, але люди мотивовані, люди хоч більш-менш здорові, які здатні служити. Чи є ще такі люди в Україні? Є. Але ці люди хочуть побачити гідну зарплату, гідні доплати, хочуть отримати іпотеку, хочуть отримати право завести автівку без мита, з-за кордону, хочуть отримати право спокійно у відпустку поїхати за кордон, бо у нас кордон відкритий. Як там, до речі, депутат Куницький? Не з'явилися новини про його долю? "Слуга народу" Куницький. Фракція "Слуга народу", звертаюсь до вас, у вас зникла людина. Алярм! Зник депутат! Може, він вкрадений. Може він десь зламав ногу – чорт побери і впав, і лежить десь, а ви навіть не знаєте, що з ним, не цікавитесь, не шукаєте його. Де депутат Куницький? Як він перетнув кордон? Де за кордоном він зник? я мовчу про тих, про кого ми знаємо: Дмитрук, Одарченко і пішло-поїхало все це МФО СІЗО. То для них кордон відкритий. Для нашого військового, який у відпустку хоче поїхати до своєї дружини за кордон і до своїх дітей за кордон, – ні. Ні, його не відпустять. Так тому і не хочуть люди йти, тому і немає черг в ТЦК, саме тому, тому що люди бачать таке відношення до військових. Змініть відношення. Розпустити ТЦК. Створити цивільні нормальні рекрутингові центри. Дати людям мотивацію. Припинити нарешті красти з бюджету, в першу чергу з військового. Ну що відбувається? Це ганьба з мінами. Вся країна знає, витратили десятки мільярди гривень – мін немає. Виготовили якесь лайно, яке не летить, не вибухає, не нищить ворога. І де наш міністр? Жодного пояснення від міністра оборони немає. Викликали у Верховну Раду – щось я теж не бачу, щоб він поспішав сюди, мчався на всіх парах, волоси назад. Де він? Не бачимо його, десь, кудись знову поїхав. Постріли 122 міліметри, десятки мільярдів гривень авансовані. Де постріли 122 міліметри? Немає. Де дрони? І на все... Так, ну схаменіться вже нарешті. Що ж ви робите? Це ж єдине, що стоїть між нами і смертю – це Збройні Сили України, більше нема нікого, нічого. Подивіться що відбувається в світі. Чи буде завтра допомога з-за океану? Чи буде завтра допомога від європейських країн? Якою вона буде? Все це залежить від одного – ЗСУ. Є Збройні Сили України – є наше життя і шанси на нього. Немає – ніхто нас не врятує, ніхто не допоможе. Вчора розповідали: два - три тижні, кава на набережній Ялти. Сьогодні вже говорите: може, території поки повертати не будемо, може, дипломатичним шляхом. Що будемо казати післязавтра, якщо продовжимо це божевілля? Скільки іще дурнуватих планів напишемо і дурнуватих міністерств створимо? Коли потрібно одне Міністерство, але діюче, оборони, його не треба створювати, в ньому треба навести лад. Коли потрібен один план – план оборони Покровська, план оборони Куп'янська. І кожен раз казали: де фортифікації? Створили комісію, що зробила ця комісія, крім того, що її голова отримав підозру від НАБУ в хабарництві? Що?

Не маємо цього права допустити, не маємо права. А значить, наводимо лад в Міноборони, даємо мотивацію військовим, припиняємо красти нарешті з державного бюджету. Да скільки ж може це тривати? Там один декларує 60 мільйонів доларів, якийсь з Полтави, Крупа з її, набитою баблом, квартирою. То скільки це все буде тривати? І люди все це бачать, і світ це бачить. І ми втрачаємо і підтримку, і людей. І відповідь на все це: тільки більше штрафів, більше податків, більше корупції. Правильно, бо де великі штрафи, де великі податки – там і корупція велика, конечно. І тому дуже зручно, конечно. Але це абсолютно не той шлях, який нас приведе хоч до якогось результату, хоч до якоїсь, я не кажу перемоги, до виживання України, до виживання України. На кону стоїть питання нашого життя. Тому дуже простий план: людська мобілізація, розпуск ТЦК, рекрутингові центри, цивільні; мотивація для військових, включно з іпотекою, включно з податковими пільгами, гідною зарплатою, повернення виплат тридцятки, ротації, термін служби. Тоді сильна армія, тоді армія, яка знає, як воювати. Тоді з грошима, які будуть збережені в державному бюджеті, врятуємо Україну. Все інше – шлях до катастрофи. Дякую. Шановні колеги, я звертаюся з проханням запрошувати депутатів до їхніх робочих місць. Зараз ще надається 5 хвилин на виступ Дмитру Олександровичу Разумкову. І після цього голосуємо, шановні колеги. Будь ласка, Дмитро Олександрович, до 5 хвилин. мене запитали, чи мені не соромно. Соромно. Соромно, що такі, як Гетманцев, продовжують працювати в цьому залі. Соромно, що вони потрапили до лав парламенту України. Соромно, що такі займають такі відповідальні посади, "кришуючи" російський скраплений газ, "кришуючи" податкову, "кришуючи" митницю і обираючи між патріотизмом і математикою – математику в торгівлі з Росією, там, де сидить його керівник Сівкович, про якого він забуває сказати в цій залі. Мені соромно, що сьогоднішній парламент знищує український бізнес. Мені соромно, що український парламент планує вводити мобілізацію жінок. Мені соромно, що тут навіть йдуть розмови про зниження мобілізаційного віку до 18 років. Мені соромно, що бюджет, за який ви проголосували, наповнений кредитами, гарантії яких не факт, що будуть. Мені соромно, що ви не думаєте про те, що сьогодні гинуть люди і в прифронтових містах, і в лавах Збройних Сил України. Мені соромно, що не виділив парламент грошей напередодні повномасштабного вторгнення армії. Мені соромно за розмінований Чонгар, мені соромно за побудовану дорогу до ЧАЕС, по якій маршем пройшли рашисти і дійшли до Києва. Мені соромно за те, що не давали згоду на підрив мостів, думаючи, що там теж люди, і вони доїхали, і перша лінія була на околицях міста Києва. Але мені не соромно і я пишаюся українським народом, який не дивлячись ні на що, вистоїть, переможе, переможе всіх ворогів і, на жаль, і тих, хто сидить у цій залі, і тих, хто сидить в інших державних будівлях. Переможе і відбудує країну, не дивлячись на те, що сьогодні повна профанація і дуже часто або ідіотизм, або робота на ворога. Переможе і поверне людей, які виїхали за кордон, тому що це українці і вони мають будувати Україну. Поверне тих, хто буде думати про майбутнє держави, почне будувати свою країну: країну без невігласів, країну без дурних ідей, країну без корупції і країну, яка дійсно буде державою, державою, яка буде заслуговувати повагу в усьому світі. І тут більше не буде зрадників, які між державою і математикою будуть обрати власну корупцію. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, приготуйтеся, займіть свої місця. Приготуйтеся і займіть свої місця. Я ставлю пропозицію, шановні колеги, прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби (реєстраційний номер 11090). Готові голосувати? Швидше, швидше, друзі, будь ласка. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За-237 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, колеги. Наступний законопроект 9256-д. По фракціях покажіть, будь ласка. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей. У нас такий порядок: до 7 хвилин – виступ Тимошенко Юлії Володимирівни, потім до 5 хвилин – Крулько, 3 хвилини – Наливайченко, 3 хвилини – Кучеренко, 5 хвилин – фракція "ЄС", далі можливий виступ Григорія Мамки і 10 хвилин – виступ Разумкова, і голосуємо. Все вірно? І правки ви будете ще? Потім скажете, добре? Дякую. Будь ласка, Юлія Володимирівна Тимошенко, перший виступ – до 7 хвилин. Будь ласка, Юлія Володимирівна.

Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина". Дорогі друзі, і знову законопроект про гральний бізнес. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте, як наша команда з цієї ж трибуни розповідала вам, що, в принципі, всі нормальні цивілізовані країни, вони якось локалізували гральний бізнес, наприклад, в казино висококласних, в спеціальних територіях, де можуть люди приїхати і спеціально пограти. що в нормальних європейських цивілізованих країнах, наприклад, таких як Німеччина, взагалі онлайн-ігрища просто заборонені. Ми вам говорили про те, що країна наша не така багата, щоб можна було робити гральний бізнес всеохоплюючим, щоб на кожному куті, на кожній кнопці інтернету можна було пограти і програти. Ми вам говорили про те, що законами, якими ви затверджуєте той призовий фонд, в тисячу разів менший, ніж в тих країнах, де на певних територіях дозволено займатись гральним бізнесом. Ми говорили вам про те, що той закон, який ви приймаєте про гральний бізнес, він дає можливість в той час російським шахраям просто оббирати народ України і робити його ще більш бідним, не заробивши на цих ігрищах жодної копійки не в бюджет, не в кишеню жодному громадянину України. Дорогі друзі, я розумію, що по хайпу в цьому залі проголосували все: і дозвіл на гральний бізнес, і на легалізацію наркоти, ви проголосували успішно в комітетах легалізацію проституції, порнографії, у вас все по хайпу, і інші приємні ігрища. Я просто хочу зрозуміти, що ви робите з країною. І цей законопроект 9256 абсолютно нічого не вирішує, він один орган, який займався корупцією на гральному бізнесі, перейменовує в інший, і на цьому крапка, якісь агенції, невідомо ким і як керуються. І продовжує за масштабним гральним бізнесом в Україні стояти російська мафія, продовжує ховатися за фасадами фейкових структур. І ви продовжуєте це далі підтримувати. Я хочу просто назвати одну цифру, яка, можливо, трошечки, хоч на краплю вас поверне до здорового глузду. Ви знаєте, скільки українці програми от у всіх цих ігрових шоу за минулий рік, і в основному це військові, які знаходяться в достатньо складному психологічному стані? 140 мільярдів гривень. Ви можете замислитися над цією цифрою – 140 мільярдів гривень українці програли. Ці гроші вже не потраплять не на донати, не на нормальне життя родити, не на фінансування навчання дітей в таких родинах, не на нормальне життя України, ні на що вже ці 140 мільярдів гривень не потраплять, тому що вони забрані з кожної української родини і вони перераховані на рахунки російської мафії. І далі продовжує це панувати в Україні. І цей закон він ще більш легалізовує все це. Навіщо його приймати? Наша команда внесла до Верховної Ради законопроект зразу, як ви легалізували масштабний всеохоплюючий гральний бізнес. Ми внесли законопроект, який започатковує європейські порядки в цій галузі, які забороняють біля шкіл, біля учбових закладів, біля житлових масивів, у відкритому інтернеті робити всю цю чорну справу. Ми внесли цей законопроект, його не те, що не розглянули в залі, його навіть на комітеті не розглянули. Тому що сьогодні, на жаль, в Україні корупція, аморальщина, бездуховність, розбрат сьогодні стали, на жаль, візитною карткою колись цієї влади нових облич. Сьогодні це,по суті справи в усьому світі чорна картка, коли говорять Україна, зразу говорять корупція. А гральний бізнес в такому вигляді, як він започаткований в Україні, він побудований на мегакорупції, на мегавідкатах. І для того, щоб зберігати такий антилюдський порядок існування грального бізнесу в Україні, для цього треба корумпувати найвищі ешелони влади у країні. Скажіть, будь ласка, чому весь світ вводить санкції проти країни-агресора і всі в Україні добре знають, що за гральним бізнесом стоїть російська мафія, і це продовжує панувати в Україні? А скільки в цьому році з українських родин заберуть грошей, знову 140 мільярдів з останніх копійок? Ви розумієте, що в найбідніших країнах гральний бізнес якраз і процвітає, тому що із-за недолугої політики людей заганяють в соціальний глухий кут і вони ідуть від відчаю, останні копійки залишають у цієї російської гральної мафії. І тому ми закликаємо вас не підтримувати цей закон, тому що він тільки посилює корупцію на базі грального бізнесу в інститутах української влади і тому що він не вирішує проблему, він не зупиняє цей безпредєл лудоманії, він реально заганяє українців просто в таку соціальну депресію, з якої вже виходу просто не існує. І тому я не просто закликаю вас не проголосувати цей закон і не розвивати гральний бізнес в країні, я також прошу негайно розглянути наш законопроект про заборону грального бізнесу в такому вигляді, метастази ракової пухлини, і врегулювати це правильно на рівні нормальних європейських країн. І я вірю, що ми це в найближчий час зробимо. Будь ласка, Крулько Іван Іванович, до 3 хвилин. Іван Іванович Крулько є? Добре. Після Крулька – Наливайченко Валентин, до 3 хвилин. Будь ласка.

Дорогі колеги, чому так наполегливо ми відстоюємо, що гральний бізнес – це загроза національній безпеці України. Чому ми так пояснюємо, що розкрадання українського бюджету, українських податків, розкрадання з українських громадян, з українських військових – це і є той самий гральний бізнес, який лобісти, кримінальні гроші, російські кримінальні гроші відстоюють, а ви чомусь не йдете назустріч громадянам і не хочете заборонити це безглуздя. живить і фінансує організовану злочинність України. Причина номер один, чому треба це припинити зараз. Хто не знає, я вам скажу, що Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України зараз розробляє нове законодавство по боротьбі з оргзлочинністю, але головні гроші в готівці, а тепер ще і в криптовалюті надходять саме через джерела, які відкрили ті, хто проголосував за легалізацію грального бізнесу. Ви думаєте, це малі гроші? Ні, ви не думаєте, ви знаєте, а ми вам ще раз вказуємо, що це десятки і десятки мільярдів. І хто б не казав про інше, це брехня. Обіцяли більше 117 і так далі цифр мільярдів гривень в податках. Де? Немає податків. А те, що продали у вигляді ліцензій для тих, кого пустить або не пустить, так це зовсім інше, це не податки. Це корупція, вхідний квиток стати членом організованого злочинного угруповання під назвою КРАІЛ, гральний бізнес і так далі. Персональна відповідальність тих, хто це злочинне угруповання запустив в Україну, неминуча. Питання номер два. Чому це загрожує національній безпеці? Тому що наші діти, наші військовослужбовці так само під загрозою всіх цих казино, гральних лотерей і так далі, і так далі. Тому що з їхніх кишень, вони на крові наші військові заробляють, і ми платимо, і правильно робимо, держава. Але через залежність, через нав'язливу рекламу, через втягування в цю лудоманію люди втрачають гроші. Третя причина. Жодна з країн Європейського Союзу не дозволяє гральний бізнес, закриває казино. А ми йдемо в Європейський Союз. То ми, і фракція "Батьківщина", з цих як мінімум трьох причин наполягаємо: припиніть це безглуздя, припиніть загрожувати нацбезпеці України і розкрадати гроші українців. Слава Україні!

Шановні українці, дійсно, те, що відбувається останні всі роки навколо грального бізнесу, це не просто нерозумно – це аморально, це навіть не злочин, як казав один класик, це величезна помилка. Хоча це і злочин, і помилка. Що нам нав'язали так звані лібертаріанці, які абсолютно цинічно і прагматично вважали, що це звичайний бізнес, який там з людей витягувати з кишені гроші. Величезна частина виводиться, якась частина платиться податками, і саме цим вони і прикривалися, розповідаючи, які від цього виграє бюджет, як від цього виграють Збройні Сили. Та ви запитайте у командирів цих воїнів, на жаль, запитайте у їх дружин, у їх матерів, як виграють сьогодні Збройні Сили від того, що наші воїни, на жаль, які знаходяться в дуже специфічній обстановці сьогодні, незважаючи на заборони на рівні Ради національної безпеки, все рівно є по суті донорами цієї шахрайської схеми. Бо хоч хтось уявіть собі, що людині ще робити, коли вона знаходиться в дуже важких умовах, там на передньому Що стосується лудоманії і що стосується грального бізнесу, треба ж зрозуміти, що це в першу чергу соціальна проблема, вона дуже вразлива для людей, бо вона грає на дуже тонких слабощах людей і робить їх по суті наркоманами, заручниками цієї ситуації, чим користуються відверті, вибачте, бариги, які наживаються на цьому, і навіть цього не приховують. І все те, що сьогодні ви наробили, це не можна якось вилікувати терапією, тут має бути виключно хірургія. Цей гральний бізнес має бути заборонений, тим більше в країні, яка воює, в країні, в якій населення сьогодні перебуває в дуже депресивному, на жаль, психологічному стані, в дуже вразливому фінансовому стані. І ніяка ваша тисяча зайва не врятує сьогодні, на превеликий жаль, людей людей від цієї бідності і цієї відсутності коштів, в яку ви їх загнали. І це взагалі цинічно виглядає, з одного боку, стягувати стягувати з людей гроші і наповнювати якось бюджет, а з іншого боку, тут же у людей ці гроші відбирати через лудоманію, через гральний бізнес і через інший механізм. Саме тому фракція "Батьківщина" і я особисто як батько п'яти дітей переконаний, що це був злочин, в який ви втягнули Україну. І закликаю вас негайно зупиняти цю шахрайську схему і знущання над українським народом. Дякую. Дякую. Шановні колеги, дивіться, одну хвилиночку уваги. У нас залишилося таким чином. Дмитро Олександрович… Я називав вас, Іван Іванович, будь ласка. Добре. 3 хвилини – Крулько, але я називав вас. Іван Іванович, будьте, будь ласка, на місці. 3 хвилини – Крулько, потім… Дивіться, така буде структура. 3 хвилини – Крулько, після цього до 10 хвилин, правильно, –Дмитро Разумков, після цього він ще поставить три поправки, далі Гетманцев відповість на все, що ви почули тут, і голосуємо. Тобто хвилин через десь 15 ми голосуємо. Будь ласка, Крулько – до 3 хвилин. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, ви пам'ятаєте позицію нашої фракції, коли в сесійну залу вносився законопроект стосовно легалізації ігорних ігор? Ми були проти цього. І ми говорили про те, що така легалізація нічого доброго не призведе. Нам розповідали, що це будуть нереальні кошти до державного бюджету і державний бюджет буде купатися в надходженнях від ігорного бізнесу. Я хочу просто запитати, а де ті не реальні кошти від ігорного бізнесу, які ми повинні були побачити в державному бюджеті? Цього ж немає. І зараз вся ця законодавча чехарда з регулюванням подальшим "ігорки", вона свідчить про одне: помилковим було системне рішення стосовно повернення в такому вигляді, в якому воно існує, ігорного бізнесу в Україні. Ми не будемо, безумовно, голосувати за цей законопроект, але я би хотів ще про одне сказати. От ви вже легалізували цю "ігорку", і є, наприклад, така поправка, як номер 180 голови комітету. Правка забороняє організаторам азартних ігор користуватися послугами операторів поштового зв'язку і фінансових компаній, що мають право на надання платіжних послуг, залишивши такі можливості лише для банків. Безумовно, що це знову ж таки створює ризики для країни. По-перше, ставить в нерівні умови усіх учасників фінансового ринку, платіжного ринку, і цю дискримінаційність навіть голова комітету визнає, що вона є, але в той же час чомусь комітет таку поправку враховує. Виникає запитання, яка мета поправки, яка може в результаті призвести до того, що проти України будуть подаватися позови до арбітражних судів, і вже є такі кейси, коли на користь інвесторів було присуджено сплачувати понад 8 мільйонів доларів США, і держава втратила понад 4 мільйони коштів державного бюджету на юридичні послуги, щоби відстоювати інтереси держави в арбітражах. Ось, що роблять такі потім поправки. Хто рахує кошти, які втрачає держава від таких рішень, які насправді нічого не вирішують, це взагалі не можна було допускати, щоби відбувалася ця "ігорка", а зараз робляться додаткові можливості для того, щоб не заробляв державний бюджет, а втрачав. Тому я пропоную, щоби така поправка була скасована, з одного боку, а з іншого боку, я пропоную, щоб ми серйозно підійшли до питання діяльності азартних ігор. Потрібно створювати робочу групу з представників всіх фракцій і приймати єдино можливе рішення, щоб українські сьогодні діти не підсідали на "ігорку", щоби сьогодні наші військові останнє не програвали, в цих онлайн-казино. Давайте з цим наводити порядок і думати… Дякую. Будь ласка, шановні колеги, ми домовлялися, Разумков – до 10 хвилин, потім три поправки, потім до 3 хвилин ще хтось від "ЄС", і після цього ми… Що?

Вчора в залі лунали розмови, що це неправда, що ви проголосували законопроект, яким відкриваєте шлях для мобілізації жінок. Я вам зачитаю норму, за яку ви проголосували в першому читанні. Сподіваюсь, совісті і розуму вистачить це прибрати до другого читання. І всі ті, хто в залі тут волав і розповідав, що ні, цього немає, зараз просто послухайте норму, за яку ви вчора в цій залі натисли зелену. "Жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і які виявили бажання проходити базову військову службу, безпосередньо перед направленням на проходження базової військової служби за їх заявою беруться на військовий облік призовників". Це означає, що після того, як вони пройшли цю базову військову службу, стали на облік, з'являється пряма можливість їх мобілізувати. Так само, як ви зробили, коли проголосували можливість мобілізовувати обмежено придатних, і відкрили ворота до мобілізації з 18 до 25 років. І те, що сьогодні, порушуючи закон, Президент Зеленський не підписує (вже скільки – два місяці) Закон про немобілізацію з 18 до 25 років тих, хто обмежено придатний, це зробили ви. І коли така людина сьогодні гине на фронті, це ваша відповідальність, персонально кожного, хто за це проголосував, і Президента, який не підписує закон, дозволяючи проводити мобілізацію з 18 років. Так само, як ви хотіли закласти мобілізацію з 18 років для всіх, коли приймали Закон про мобілізацію, вірніше, зміни. Той Президент на засіданнях чи на пресконференціях розповідав, що там не вміють читати. Не вміють читати в Офісі Президента, не вміють. Не вміють читати в комітеті, який розповідав, що це неправда. Але потім це визнав Генеральний штаб і визнало Міністерство оборони, є записи, що після проходження базової військової служби або базової військової підготовки людина стає військовозобов'язаною і може бути мобілізована. І це визнавали ви. І коли мені розповідають що таке шахрайство, я можу дати дефініцію, це дуже часто голосування в нашій з вами залі. По-перше, ви не знаєте за що ви голосуєте, і це проблема, це не знімає з вас відповідальності, але це проблема. Тому що вам брешуть, а ви за це нажимаєте зелену. А потім бити будуть вас, і в прямому, і в переносному сенсі цього слова. Бити батьки, діти яких у 18 років потім мобілізують, бити чоловіки і дружини, коли дівчина пішла пройшла базову військову службу, тому що вважає, що має бути частиною свідомого українського суспільства, а після цього приходить тецекашник і забирає її на фронт. Це ж ви за це вчора проголосували, це ж не я проголосував. Наступне питання. В нас кажуть: як класно працює ТЦК. Воно класно працює у Львові, у Києві, питань немає, в Одесі. А чого воно не працює в Кураховому? А чого воно не працює... не працювало в Куп'янськ? Там є де покататися, я щось там тецекашників не бачив. Скажіть мені, будь ласка, чим ця територія відрізняється від Києва? А чого там немає ВЛК і МСЕКів, які заробляли мільйони гривень, що там вони не працюють під обстрілами, так як працює бізнес, якому ви сьогодні піднімаєте податки? Ви ж підняли податки для всього бізнесу і для тих, хто знаходиться на прифронтовій території. І в тому торговому центрі, якщо це так можна назвати колишній універмаг, куди прилетіли в Куп'янську рашистські ракети і загинули люди або поранення отримали люди. І так само в усіх містах, які знаходяться повз лінії фронту, і маленьких, і великих. Я можу перераховувати не лише те, що я зазначив, а і Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одесу, Херсон. Всі ці території нічим не відрізняються в плані ваших податків, якими ви знищуєте цей бізнес, від того, що знаходиться сьогодні в Києві. Далі ми з вами з'ясували, що Вовина тисяча – це не лише питання піар-складової, а це, як кажуть представники монобільшості, можливість виявлення ухилянтів. Це вчорашня заява представника "Слуги народу" про те, що запровадження тисячі від Зеленського – це механізм виявлення мільйонів ухилянтів, мільйонів. Так це ваша така соціальна допомога, чи ви так ухилянтів знаходите? Стоїть тут Президент, каже: ми маємо повернути людей з держави. Ну, хочеться аплодувати, казати: да, молодець. Але є проблема: потім виступає його Прем'єр… Не ваш Прем'єр, тут я спокійний за Верховну Раду, тому що Верховна Рада – найменш небезпечне місцезнаходження. Тому що, коли мені кажуть, що будуть удари по об'єктах прийняття рішень, то Верховна Рада в цьому плані в абсолютной безопасности, нічого з Верховною Радою не станеться, бо жодного центру прийняття рішень тут немає вже давно. І якщо ви далі будете так голосувати, ніколи і не буде. Але, повертаючись до Прем'єр-міністра, начальника відділу при Офісі Президента України під назвою "Кабінет Міністрів України", він каже: ті українці, які отримали гроші Зеленського за кордоном, мають потім їх повернути. А скажіть, будь ласка, чим ви відрізняєтесь від рашистів, коли вони малюють карти: перший сорт, другий сорт, третій сорт? Там якісь інші українці? Давайте тоді скажіть: вони інші, не треба, щоб вони повертались. Але це не б'ється з геніальним планом Зеленського про внутрішню потужність і про План перемоги, про повернення людей. І правда, людей треба повертати, тому що люди виїхали зі своїм бізнесом, виїхали зі своїми дітьми, виїхали зі своїми мізками, вибачте, які будуть конче потрібні тут після того, як завершиться війна і треба буде відновлювати нашу державу. Що в нас далі відбувається? Скажіть мені, будь ласка, а відходження від плану виходу до кордонів 91-го року – це вже зрада чи не зрада? Я просто заплутався. Раніше за це люди тут отримували підозру по 111-й, а зараз міняється концепція. Вона може мінятися, питань нема, але тоді хочеться послухати, чим відрізняється теза, що ви голосувати як Верховна Рада про 10 пунктів Плану перемоги Володимира Зеленського, від того, що тут було озвучено як 5 пунктів Плану перемоги і 10 планів потужності. Тобто це змінилася концепція, це не змінилася концепція? Я як людина запитую, навіть не як народний депутат, тому що я заплутався в тому, за що ви голосуєте, просто як людина. До мене на вулиці підходять і запитують, кажуть: скажи, будь ласка, як це буде. Кажу: "Не знаю, не я писав". Я думаю, що навіть ті, хто писав, на це відповіді не мають, і ви – ті, хто за це голосував, також на це не маєте відповіді. А що з НАТО, воно є чи нема вже? А що з територіями? Тому що керівництво Офісу Президента каже: будемо входити всіма територіями 91-го року. На наступний день виступає Президент цього ж Офісу і каже: ні, вже не будемо тими територіями, будемо щось там інше думати, бо в нас у ЗСУ немає сил повернути ці території. У ЗСУ й не буде сил повернути ці території, якщо ЗСУ буде отримувати міни, які не літають, у ЗСУ не буде сил повернути ці території, якщо немає фінансування, тому що його вкрали в податковій, в БЕБ, в ДБР і в усіх інших структурах, які сьогодні в клювику носять, незрозуміло куди. У ЗСУ не буде можливості повернути ці території ні військовим, ні дипломатичним шляхом, коли в нас немає дипломатії. Яким дипломатичним шляхом ви зібралися повертати: сексологами в Болгарії, збитими політичними льотчиками в Молдові, чи чим ще? Я можу тут перераховувати тих послів, кого ви поназначали. Їм треба не в посольствах працювати, ні, в посольствах теж можна, але там прибиральники, інші функції, може, водіями навіть зможуть бути, але точно не послами. По сексологах інший функціонал, там до Міністерства єдності можна відправити, там досвіду вистачає. А якщо серйозно, було б смішно, якщо б не було так соромно. Соромно за те, що відбувається у владних вертикалях, тому що їх, в принципі, і немає в нас, є лише одна – Офіс Президента, який приймає всі рішення і несе, і буде нести відповідальність за всі ті рішення, які були прийняті, перед Збройними Силами України, перед нашими партнерами і ключове – перед українським народом, якому після війни треба буде відновлювати нашу державу і робити її потужною, дійсно, а не в якості планів і відосиків. Шановні колеги, будь ласка, у нас до трьох хвилин фракція "ЄС". Хто буде? Олексій Олексійович. Боже, як я смів таке спитати. Олексій Олексійович, до трьох хвилин, будь ласка. Після цього три поправки Разумкова і голосуємо закон. Шановні колеги, будь ласка, запрошуйте зайняти свої місця. Олексій Олексійович.

Про що йде мова дуже, може, багато хто з вас і не знає, бо тут мені якось один колега розповідав, що купляйте українські памперси, вони дешевші. Значить, у нас 860 гривень на дитину виплата на місяць до трьох років. Нічого зробити з дитиною за ці гроші, крім заплакати поруч з нею, неможливо. Це нуль, це фактично вже ніщо. Ця цифра не міняється більше 10 років, зараз вона перетворилася в пил. І ця цифра знову не змінюється. Тож перша вимога до уряду – нарешті переглянути цю цифру. Після всіх цих скандалів, після всіх виступів з трибуни Верховної Ради, звернень і так далі, наш уряд нарешті помітив, що в Україні є діти і що цим дітям і їхнім родинам складно, і прийняв рішення про зимову підтримку на дитину. Але дуже обмежив коло тих, хто її отримає. Ким обмежив? Малозабезпеченими, які отримують саме допомогу як малозабезпечені. Чи їм потрібно? Звичайно. Але не тільки їм. І друге. ВПО, які отримують 3 тисячі гривень на дитину на місяць. Я звертаюсь до колег з МФО по ВПО, пан Фролов, пан Ткаченко, всі інші. Я звертаюсь до колег з Комітету з питань соціальної політики, пані Третьякова і її колеги. Я звертаюсь до всіх фракцій і груп. Це не питання когось з партії, це не питання фракції, давайте звернемось до уряду, щоб уряд розширив цю єПідтримку, щоб ці кошти, а саме 6,5 тисяч гривень разово на дитину, отримали всі ВПО. Всі діти ВПО. Всі діти ВПО. Ну так правильно, пані Третьякова підтримує, давайте доб'ємося це від нашого уряду, давайте. Друге. Тому що зараз тільки тим, хто і так отримує підтримку, їм потрібно, я це повністю підтримую, але є і інші групи, які взагалі ніякої підтримки тепер не отримують. Друге. Всі багатодітні. Чому ми виділили тільки малозабезпечених? Всі багатодітні. Давайте зробимо це. І третє. Діти з інвалідністю. Чи потрібна допомога на дитину з інвалідністю, хто це може сказати? В нас є багатодітний батько Давид Арахамія, я звертаюсь до багатодітних батьків, які в цій залі. Пане Давиде, пане Давиде Арахамія, я звертаюсь до вас як до багатодітного батька, чому наш уряд обмежив виплати і не дає допомогу "Зимову єПідтримку" багатодітним всім? Давайте це вирішимо разом, і це буде правильно. Дмитро Олександрович, називайте одразу номер, щоб я міг знайти. Дякую, Руслан Олексійович. 168 правка. На період воєнного стану правка пропонує заборонити організацію і проведення лотерей як негативні соціальні явища, що призводить до ігрової залежності. Я думаю, що голова профільного комітету і доповідач добре знає, що таке лотереї. Я вважаю, що це теж механізм, який може призвести до лудоманії. Тому було б коректно, щоб не було жодних різночитань, щоб ніхто нікого не звинувачував у лобіюванні власних інтересів, інтересів власного бізнесу, заборонити і лотереї так само, як і весь інший ігорний бізнес до кінця воєнного стану. Дякую. Я хочу нагадати вам, що ви голосували особисто в 20-му році за легалізацію грального бізнесу. Місце сидіння змінює точку зору чи щось інше, щодо грального бізнесу... І, власне, напевно, єдиний, хто може виступати проти легалізації грального бізнесу в цьому залі, це фракція "Батьківщина", яка не голосувала за це. Але я хочу нагадати, що в цьому році ми отримали в бюджет 16 мільярдів гривень податками від грального бізнесу і ще 1,5 мільярда від ліцензій. Це чотири повністю скомплектовані бригади. Аби забирати у держави ці гроші у війну, треба мати совість і сумління, про яке ви так часто згадуєте. Дякую. Ми проти цієї поправки. Вона комітетом відхилена. Позицію обох сторін ви почули. Ставлю 168 поправку на голосування. Будь ласка, прошу голосувати. За-77 Рішення не прийнято. Наступна поправка, Дмитро Олександрович

чи ви відповідаєте на те, що в поправці, ви всі повинні говорити по правці. Не контент в тікток, в інше, а по правці, це парламент – професійна структура, яка повинна розбиратися в законах, а не робити хайп на рівному місці. Тому я закликаю всіх незалежно від фракції, від прізвища, давайте не псувати і без того не дуже добрий імідж парламенту. Ми тут повинні проводити професійні дискусії, відповідати на складні питання. Дмитро Олександрович, наступний номер поправки, будь ласка. Я щось не бачив такої принципової позиції, коли в залі не було людей, коли приймався бюджет, від Голови Верховної Ради. Плюс, якщо можна говорити не по правці, я хотів би вам сказати, що в минулу п'ятницю ви скасували засідання Верховної Ради, де мали би говорити про питання роботи уряду. Причому навіть публічно нікому не розіслали з депутатів інформацію, що засідання не буде.

хто за що голосував по легалізації. Я голосував, я це знаю. Тоді ви визначтесь, чому ви зараз її забороняєте. І, по-друге. Чи є у вас доля в МСЛ? І чи немає у вас конфлікту інтересів, коли ви не підтримуєте лотереї? Будь ласка, по факту, якщо можна, якщо совість у вас є. 171-а, будь ласка, відповідь. Але, одну секундочку, якщо можна, я просто поясню. У мене принциповість до Регламенту завжди була, є і буде, і що стосується розгляду бюджету чи чогось іншого. Що стосується відміни засідання попереднього, я просто хочу поінформувати, що з середи я був у відрядженні в Канаді, а це було рішення Погоджувальної ради. Ще раз, ви почули це? Дякую. Будь ласка, Данило Олександрович, тепер відповідь по 171 поправці. я неодноразово про це говорив, можете перевірити, доля в розмірі 0,019 від статутного капіталу МСЛ в квітні 19-го року була продана. більше крім цього, поза цим жодних відносин з будь-якими операторами на гральному ринку у мене немає. Тому це питання, мені здається, давно уже було закрите, тим не менше. Щодо цієї поправки. Дивіться, я хочу нагадати колегам, а що таке була повна заборона грального бізнесу до того, як ми його легалізували. Це були всі ті 16 або 20, або навіть більше мільярдів, але не в кишені армії, а в кишені конкретних людей, які закривали широко очі на всі ці заклади гральні, які були по вулицях наших міст, згадайте це, будь ласка, які ми з вами закрили і гроші ми спрямували армії.

За-80 Рішення не прийнято. Завершальна поправка, Дмитро Олександрович, будь ласка, яка, номер. Дивіться, те, що немає на місці Голови Верховної Ради, це проблема Голови Верховної Ради, він має тоді передати право керування або Першому заступнику або заступниці, виходячи з вашої логіки. Погоджувальна рада не курує діяльність Верховної Ради і Апарату. Я вам ще раз повторюю, скасування засідання Верховної Ради – жодної інформації до народних депутатів не було доведено. Якщо ні, якщо я кажу неправду або я помиляюсь, покажіть мені офіційний лист про скасування засідання Верховної Ради минулої п'ятниці, хто прийняв таке рішення, чому засідання не відбулося, а зарплату ми всі отримали. Будь ласка, покажіть. Яке рішення Погоджувальної ради, хто там приймає рішення, хто є точкою прийняття рішень і потім його затвердження? Такого немає. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дмитро Олександрович, мені дивно, що ви за три роки забули Регламент. Коли Голови немає, автоматично виконує Перший заступник, далі виконує заступник, і все в порядку, який передбачений Регламентом. Я думаю, треба трошки освіжити знання Регламенту. Я все-таки хотів би по правці і переходити до голосування. Дмитро Олександрович, номер поправки, будь ласка. Мене цікавить обсяг ринку грального, просто розуміти, яка доля лотерей в ньому складається. Якщо ви зараз скажете, я не знаю, ну це, м'яко кажучи, мабуть, не буде відповідати вашій посаді, займаному місцю і розумінню того законопроекту, який сьогодні розглядається. А якщо ми можемо створити додаткове наповнення для державного бюджету – окей, якщо ми приймаємо рішення боротися з лудоманією теж окей, але це має відбуватися по всім. Я навіть не буду ставити правку на голосування, але відповідь, будь ласка, дайте. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Данило Олександрович, завершальна 1 хвилина, і голосуємо. Прошу народних депутатів…

Цей законопроект про значні обмеження грального бізнесу. Значне обмеження грального бізнесу у вигляді нової концепції регулювання реклами азартних ігор, ми обмежуємо значно рекламу азартних ігор, ми забороняємо спонсорство, крім спонсорства спорту. Ми також суттєво вдосконалюємо державний нагляд, значно розширюючи повноваження з контролю. Ми боремося, ефективно боремося з лудоманією і встановлюємо всі ті правила, які на сьогодні діють в цивілізованих країнах світу і спрямовані на те, аби гравець не захоплювався грою, і даємо відповідні повноваження Кабінету Міністрів. Ми впроваджуємо ефективне блокування нелегальних сайтів, навіть тих сайтів, які рекламують азартну Ми розширюємо перелік вимог до організаторів азартних ігор і відповідно вимог до позбавлення ліцензій з їх проведення, і врешті-решт запроваджуємо державну систему онлайн моніторингу. Ми відновлюємо звітність звітність для операторів азартних ігор. Все це те, що так, дійсно, правда, не подобається гральному бізнесу, це не подобається їм, але це те, що вкрай потрібно для держави. Тому цей закон про обмеження грального ринку. І я хотів би колег, навіть тих, які не голосували колись за цей закон з відповідної фракції, все ж таки його підтримати, бо він є важливим для того, аби ринок був цивілізований і давав ще більше ніж 16, а в цьому році буде більше, буде десь 18 мільярдів

Дивіться, ми про це не говорили ні вчора, ні сьогодні. Будь ласка, Іван Іванович, тоді давайте одна поправка, і голосуємо. Який номер, скажіть, будь ласка. Ви просто згадали цю поправку, але я не почув, що ви будете ставити на підтвердження. Будь ласка, Крулько. 13:13:25 КРУЛЬКО І.І. Я просив поставити на підтвердження поправку 180, яка є дискримінаційною і яка призведе до нових арбітражних судів позовів проти України. І держава буде витрачати кошти на юристів, а потім ще буде і сплачувати штрафи. Тому я пропоную цю поправку поставити на підтвердження. Дякую.

обмеження можливості операторів азартних ігор створювати свої фінансові компанії, через які займатися міскодингом і тими шахрайствами, якими вони займалися роками, оминаючи власний рахунок і таким чином не доплачуючи податки до державного бюджету. Ми вважаємо, що діяльність прийняття платежів, і з цим погоджується Національний банк, можуть здійснювати лише банки, а не "фінки", які є дешевим інструментом для обходу закону. Дякую. Позицію комітету і позицію автора ви почули. Тому я прошу голосувати за 180 поправку.

За-226 Рішення прийнято. Поправка залишається. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей, реєстраційний номер проекту 9256-д. Прошу народних депутатів голосувати.

За-239 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Наступний законопроект 10242. Це проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах та посилення кримінальної відповідальності під час дії воєнного стану за кримінальні правопорушення у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем. Це друге читання. Немає поправок, тому... Я перепрошую, Дмитро Разумков.

Я, з великої поваги до Андрія Вікторовича, тут не буду ставити тоді правки. Дякую. я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах та посилення кримінальної відповідальності під час дії воєнного стану за кримінальні правопорушення у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем (реєстраційний номер 10242). Прошу народних депутатів голосувати.

За-213 Рішення не прийнято. Я ставлю пропозицію відправити цей законопроект на повторне друге читання. Прошу народних депутатів голосувати. За-229 Рішення прийнято. Шановні колеги, перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною А, я перепрошую, з процедури – Фролов. Ще одну секундочку, Фролов хоче з процедури поставити щось. Давайте ще Фролова послухаємо. Будь ласка, Фролов. Шановні колеги, я дуже всім дякую за прийняття важливого закону 11028, який крім того, що розширює категорії, які мають пріоритетне право на єВідновлення за знищене житло на внутрішньо переміщені особи, ще створює створює можливість спрямування залишку бюджетних коштів майже 15 мільярдів гривень саме на фінансування компенсації за знищене житло. Будь ласка, я прошу проголосувати підписання цього закону, щоб уряд мав

та спрямування його Президенту. Прошу голосувати. 11028.